Продължаваме заседанието. Моля, колегите да заемат местата си. Във връзка с това как продължаваме имаше спор преди почивката. Има два варианта. Аз ги съобщих на колегите от „Продължаваме Промяната“. Има § 1 по вносител, има § 1 по Комисия. Разбира се, те се гледат по Комисия, но доколкото все пак темите са две, Ви предлагам следния подход: който народен представител има изказване и по двете теми, може да ползва 10 минути да го съобщи. Правили сме го при обсъждане на бюджет, при други законопроекти, тоест по двете теми по пет минути. Другият вариант е да говорим по първата тема пет минути, който иска после по втората – пак пет минути. Тоест без ограничение изказванията да продължат. Аз Ви предлагам тези варианти, за да продължим в нормален ред заседанието, защото има доста записани за изказване. Само да Ви кажа, че от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ са 10 човека; от парламентарната група на ДПС – 17 човека; от парламентарната група на ГЕРБ-СДС са 13 човека и от парламентарната група на БСП, след малко ще ми дадат списъка, също толкова на брой. За процедура, предполагам, господин Настимир Ананиев има думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всъщност самият подход беше грешен. Ако бяхме прочитали и обсъждали, щеше да е много по-лесно за всички, защото Вие казвате сега, че има две теми

Това значи ли, че осем по пет – 40 минути, ще се появява, колко? На всеки изказващ се излиза, че има право, осем теми по пет минути – на 40. Затова се чете параграф, обсъжда се, гласува се. Чете се, обсъжда се, гласува се. За да може всеки да се изкаже по темата и и да имат възможността от пет минути по тема, както е по Правилник.

направената консултация с техническия състав на Комисията, председателят на Комисията е чел до § 16 по Комисия, който… Нали така? (Реплика Желязков.) Това казвам – § 1 по вносител и § 16 по Комисия. Доколкото тези всички 16 параграфа засягат материята от § 1 по вносител, тъй като има предложения, уточнявания и така нататък. Тоест Настимир Ананиев.) Господин Ананиев, както кажете, така ще го направим. Престанете с тези процедури, защото изнервяме хората. Искате ли да гласуваме параграф по параграф, така ще го направим. Просто тези процедури наистина изнервят обстановката. Четени са 16-те параграфа. Понякога сме чели и по 40 параграфа от тази трибуна и са водили Вашите председатели. Идеята да се прочетат всички тези 16 параграфа беше, че те са със състава на § 1 по вносител и да се изказват колегите по тази материя. Казах Ви, че ще имаме съвсем свободен режим на изказване във връзка с този параграф. Спряхме дотам, докъдето започва § 2 на практика, но тъй като по вносител е…

Работим по Комисия, колегите са прави. На второ четене се работи по Комисия. Това, че 16 параграфа съставляват § 1 по вносител, може да бъде само в един случай – да се прочете, защото материята е по § 1 по вносител, и да се водят дискусиите. Мисля, че с това уточнихме нещата. Да пристъпим към изказвания, защото има страшно много изказвания и трябва да чуем всички мнения. Така се уточнихме. Госпожа Десислава Атанасова по процедура. Продължаваме с процедурите, ясна е работата.

но давайки си сметка, че има над 50 заявили, поне аз толкова ги преброих, докато Вие ги прочитахте, за изказвания народни представители по всички докладвани текстове от председателя на Правната комисия, правя процедурно предложение да удължим времето на заседанието на пленарната зала до приключване на дебата по докладваните от председателя на Правната комисия текстове,

И втора процедура имам, преди да пристъпите към подлагане на гласуване на процедурата за удължаване на времето, да направите проверка на кворума. Втората Ви процедура вече беше поискана от господин Асен Василев. Аз му обещах, че при първото гласуване ще направя проверка на кворума. Обратно предложение? Заповядайте, колега. Почитаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя обратно предложение. Вече сме гласували днешните дебати да продължат до 15,00 ч. Много наши колеги са от провинцията, предстои им да пътуват до родните си места

Регистрирани 200 народни представители, има кворум. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Десислава Атанасова работното време да бъде удължено до приключване на дебата по

Моля, процедура по прегласуване.

Предложението е прието. Преминаваме към дискусия. Изказванията по реда на заявките. Ще редувам парламентарните групи по списъците, които имам. Първи е Васил Пандов от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! (Шум.) Предложеното с § 1 по Комисия създаване на преброителни центрове… Секунда, господин Пандов. Колеги, моля Ви за тишина! Заседанието продължава дълго и ще продължи още много. Да не създаваме атмосфера, която допълнително да ни уморява. Заповядайте. ВАСИЛ Създаването на преброителни центрове, както стана ясно и от изказването на вносителя, е полезно, но то няма да разреши част от проблемите, които съществуват с гласуването с хартиена бюлетина. Принципно ние го подкрепяме, но в крайна сметка, както казахме, то няма да елиминира недействителните бюлетини, които могат да бъдат, стана ясно от последните седмици. Мисля, че българското общество разбра че има много способи за създаване на недействителни бюлетини. (Шум.) Виждам, че залата това не я вълнува, но се надявам нашите зрители да имат по-голям интерес от това. Способите за създаване на недействителни бюлетини, имаше включително показани клипове от парламентарни групи, които стимулират това, няма връзка със самите преброителни центрове. Преброителните центрове биха имали своята полза, ако има достатъчно други механизми. Засега единственият работещ механизъм, който се доказа, че може да предотврати недействителните бюлетини, е машинното гласуване. През последните избори, както знаем, не само последните, последните няколко избори броят на недействителните бюлетини беше значително, в пъти по-малък, отколкото недействителните бюлетини на предходните местни и парламентарни избори. Мярката е частично решение, дотолкова, доколкото ние отново бихме се изправили пред опасността да имаме половин милион български граждани, лишени от правото си на глас.

преброителните центрове са били предложени именно поради бързината, с която се налага приемането на Изборния кодекс. Бързина, която многократно посочихме, е необяснима освен, ако не се преследва конкретна цел – цел, която ще стане ясна може би през следващите седмици. По-конкретно относно предложението. Това предложение макар да е в § 1 е функционално обвързано, както знаем със следващите параграфи. От друга страна, то не кореспондира с направените предложения пък от страна на ДПС за машини за преброяване, тъй като двете предложения трудно биха се приложили съвместно, както и с нашите предложения за отпадане на тези параграфи, които не бяха приети на Комисията. Това, което можем да кажем, е, че начинът, по който, и § 1 е изключително показателен за това, начинът, по който се изменя в момента Изборният кодекс, противоречи на всякакви принципи на нормативното регулиране, а именно приетата Програма за по-добро регулиране на Европейския съюз, съответно Законът за нормативните актове, който изисква предвидимост при приемането на нови актове. ние може да стигнем до поредния случай, който ще видим дали пленарната зала ще приеме – преброителните центрове. Едновременно с това ще оставим смесеното гласуване. Да, те не си противоречат и потенциално можем да приемем и преброителни машини. Тоест, това, което ние излъчваме в момента към нашите гласоподаватели, хората, които ни гледат, е не само повишаване на доверието, а един много, много в голяма степен по-голям хаос в изборния процес. Трябва да кажем, че това влиза в противоречие и с утвърдените принципи на нашата Конституцията, на правовата държава. (Шум. Народни

винаги е посочвано в практиката на Конституционния съд. В противен случай, ние можем да се превърнем не в спазване на принципа на върховенството на правото, а върховенство чрез правото. Това, което всъщност пленарната зала в момента може да доведе с тези много предложения или както казваше един мой колега от Софийския университет: „В момента сме пак в хипотезата, която трябва да пазим правото от Закона.“ Това, което ще се случи при приемането на такъв законопроект без комисия, която ние предложихме, която именно да подреди по някакъв структуриран и смислен начин различните предложения, е именно отслабване на правовата държава. Нещо, което безспорно може да се случи и евентуално ще се случи. Самият начин на дискусия, който днес стана, множеството параграфи, които са по вносител и по Комисията – да, практиката те да се приемат по Комисията, но самият факт, че тук стана неяснота в момента кой параграф обсъждаме, а именно ние обсъждаме § 1 – преброителните центрове, води до това, че изводът безспорно е, че ние сме напът да прием един акт, който ще бъде в нарушение на принципите на Конституцията, на правната сигурност, предвидимостта и правовата държава. Благодаря. Благодаря Ви, господин Пандов. Апелирам към изказващите се – има таймер там. До го поглеждате, да не се налага да реагирам оттук, защото, както чухте, има 50 – 60 човека, които ще се изказват.

Господин Божанов е и вносител на един от текстовете. БОЖИДАР БОЖАНОВ (ДБ): Ще започна на практика становището си по вносител с въпрос, тъй като становището е по § 11,

Много Ви моля. Продължете, господин Божанов. Благодаря Ви. БОЖИДАР БОЖАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Това звено ще организира машинното гласуване, ще организира повишаването на неговата прозрачност, логистиката, информационната сигурност, ще централизира така да се каже, усилието по провеждане на машинно гласуване, което в момента ЦИК прави с външни експерти на граждански договор, което макар досега да е работило прилично, смятаме, че има много място за подобрение. Това, което също включихме в оригиналното предложение, е то да организира дистанционното и електронното гласуване, по-скоро експериментите за него, които според нас трябва да продължат, за да знаем след две-три-четири години дали можем да реализираме дистанционно електронно гласуване. Затова е нашето предложение, а пък между четенията предложенията ни по точно тази тема са за реда на назначаване на съответния ръководител на това звено и за това, че той публикува доклади след всеки проведен избор за сигурността на машинното гласуване. Благодаря. Благодаря Ви, господин Божанов. Има ли реплики към изказването на господин Божанов? Не виждам. Следващо изказване – по списък е Десислава Атанасова, но не я виждам в залата. От парламентарната група на

Като давате списъци, трябва да сте готови за изказване. Ако някой друг от групата има готовност за изказване, да заповяда, ако не, преминаваме към следващата парламентарна група. Десислава Атанасова пристига в залата и вдига ръка – иска да се изкаже. Заповядайте. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи предложенията, които съм направила за създаване на нов параграф, касаят няколко теми. Една от тях е район „Чужбина“. Отново декларирам пред Вас, че и във вчерашния ден заявих, че тези предложения няма да се подкрепят от нашата парламентарна група и формално, понеже не мога да ги оттегля съгласно Правилника, те ще трябва да бъдат подложени на гласуване. Това е предложение за създаване в чл. 7 на ал. 1 думите „се образуват“ се заменят „с територията на цялата страна се разделя на“. Тези предложения са изключително важни. Дебатът по тези предложения, изобщо наличието на район „Чужбина“ според мен трябва да продължи. Както заявих и вчера, заявявам го и днес, ние сме готови този дебат да бъде да бъде обект на кръгли маси, на широка обществена и експертна дискусия, на дискусия, която може да произведе текстове, които да гарантират, че ще има преброяване на българските граждани не само в България, но ще има преброяване и в чужбина, защото по данни на Външно министерство, на най-различни организации и така нататък на територията на държави, извън България, живеят над 1 милион български граждани. Само че, когато дебатът за район „Чужбина“ започне, има два или повече ключови въпроса, които ние трябва да обсъдим. Ползвам, че сега имаме консенсус, че залата ще води дебат по тези въпроси, за да ги поставя и сега на Вашето внимание. Първият въпрос е: по какъв начин ще се изготвят избирателните списъци. Дали, ние за район „Чужбина“ имаме намерение за в бъдеще да въвеждаме активна регистрация? Дали нашите сънародници ще бъдат приканени чрез активна регистрация да заявят къде искат да гласуват и къде живеят по постоянен адрес? Защото се оказва, че липсват изключително много данни, включително и в Министерството на вътрешните работи, включително и в Министерството на външните работи, включително в нашите дипломатически и консулски представителства за това в коя територия на коя държава колко български граждани живеят. Припомням, че не всички от тях са подали заявления, съгласно законодателството на всяка друга държава да бъдат с посочен постоянен или настоящ адрес. В този смисъл това е изключително важен въпрос, който трябва да бъде много широко и експертно обсъден. Втората тема, която е от изключително значение и за провеждане на изборите занапред, е, ако се създаде район „Чужбина“ той с колко мандата ще бъде, защото, ако територията на страната в настоящата ситуация попълва 240 мандата, трябва всички заедно със сериозна математическа обосновка дори и една задълбочена калкулация, ако мога така да го нарека, трябва да знаем откъде в територията на страната ще се отнемат мандати, за да се запълнят тези, които ще дойдат от район „Чужбина“. Третият също много ключов въпрос е: какви кандидатски листи и на какъв принцип ще попълват желаещите да гласуват в район „Чужбина“ и как ще излъчват своите собствени представители? Защото сами разбирате, че отново ще стои въпросът, дали ако в една държава, била тя член на Европейския съюз или не, право имат да избират хиляди, дали те няма да излъчат мнозинството от народните представители от район „Чужбина“? Каква ще бъде пропорцията? Ще има ли някаква минимална пропорция, както е в настоящите мандати, например, които са определени съгласно Изборния кодекс, задължително четири мандата на народни представители, които са най-малките в България. Всички тези въпроси до момента не са получили никакъв отговор и когато имаме критики, че на Разпети петък през нощта беше приет Изборният кодекс кодекс и тогава текстът за създаването на район „Чужбина“ стана текст от българското законодателство, никой не отговори на онези въпроси. Вече месеци наред никой не отговаря на поставените въпроси, именно това бяха и част от аргументите аз да предложа такова отпадане на един мъртъв текст по своя смисъл, защото той на практика не произвежда резултат след проведени избори. Той още не е създаден и никой до този момент от Централната избирателна комисия, така, както е оказано в Закона, не е започнал да прави съответните изчисления, не е предложил на народните представители някаква методика, която ние да обсъдим. Това бих искала да кажа на всички колеги и на българските граждани, че няма нищо общо

Моля да ми дадете възможност сега да говоря по втората тема, която касае именно възможността на българските граждани да гласуват в чужбина чрез попълване на а именно 40 по настоящия действащ Кодекс. Нашето предложение беше да се заменят със 100. Въпреки че отново казвам, ние декларирахме, че оттеглихме – формално не можем да оттеглим, но не бихме подкрепили това наше предложение, бих искала да обясня, че има статистика, която е в Централната избирателна комисия, която е в Министерството на външните работи, че се подават 40 броя заявления за гласуване в чужбина. Държавата ни изразходва огромен ресурс като разкрива секции. Изпраща представители, изпраща машини, изпраща бюлетини, обезпечава по всякакъв начин изборния процес, така че да се проведат проведат избори, както се провеждат и в България, а в крайна сметка в тези секции, които са допълнително разкрити, извън консулски и дипломатически представителства, се оказва, че гласуват много малък брой хора над броя на секционната избирателна комисия. В този смисъл с цел ограничаване на харчене на финансов, държавен ресурс съм предложила тези заявления да са повече на брой като ангажимент от страна на гласоподавателите, на нашите сънародници, които живеят в чужбина, активно да участват в изборния процес. Мога да представя данни, ако този дебат и ние сме готови на този дебат впоследствие, когато и се обсъжда район „Чужбина“, да Ви представя данни, че това, за съжаление, не се случва подават се заявления, а в деня на изборите се явяват много по-малко хора от тези, които са заявили, и те са само няколко човека над задължителните лица, които участват в секционната избирателна комисия извън консулски и дипломатически представителства. Мисля, че текстът, който сме предложили отново – да не бъде подкрепен в пленарната зала, по отношение на чл. 55, който касае Обществения съвет, отново декларирам, че ние няма да подкрепим отпадането на Обществения съвет. С това, струва ми се, че освен подкрепеното от нас предложение, което е допълнително към предложението на господин Божанов, за създаване на звено в Централната избирателна комисия за управление на машинното гласуване, подпомага вземането на решения и координира провеждането на машинно гласуване във всички параграфи, които е докладвал председателят към този момент, и за да не губя повече време на пленарната зала, ще приключа своето изказване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Има заявени три реплики. Едната е на господин Радостин Василев, втората – на господин Мустафа Карадайъ, и третата – на Настимир Ананиев.

аз бях председател на Правната комисия на 29 април 2021 г., когато приехме последния действащ Изборен кодекс, даже виждам, референтите още са тук. Това беше четвъртък, госпожо Атанасова, не беше Разпети петък, пленарната зала приключи в 23,40 ч. в четвъртък. Никога не е приеман Изборен кодек на Разпети петък, първо, да Ви поправя фактологично. По отношение на район „Чужбина“. Налице в момента е абсолютен христоматиен пример на това как не трябва да се прави законодателство. Всички въпроси, свързани с активната регистрация на хората в чужбина, с методиката за изчисление на мандатите в чужбина и с кандидатските листи, госпожо Атанасова, трябваше да бъдат обсъди в Комисията много преди да стигнете в залата и да не се налага въобще сега да си гласувате против Вашето предложение. Ако бяхме направили един правилен законодателен процес, имаше достатъчно време в Комисията, Вие може би щяхте да се запознаете с двата вида методики – едната на „Демократична България“ тогава, и на „Има такъв народ“, които вече ги няма, относно мандатите в чужбина и начина на изчисление на мандатите. Тези методики сами по себе си са изключително правилни, те показаха близки резултати – едната беше с 12, другата с 14 мандата в чужбина, тоест на готова база, на която да стъпим по отношение на мандатите в чужбина. По отношение на активната регистрация също имаше редица предложения отново от „Демократична България“ и от „Има такъв народ“ в Четиридесет и петото народно събрание. Вие тогава, за съжаление, не бяхте в Правната комисия, имахте други представители и можехте да ги попитате – предишната председателка в Четиридесет и четвъртото народно събрание от ГЕРБ беше в Правната комисия. Така че в момента ние сме изправени пред хипотезата – ГЕРБ предлагат едно изменение, то не е обсъдено в Комисията, но ГЕРБ гласуват против своето предложение в залата, защото е мъртвородено. Мъртвородено е, защото не обърнахте никакво внимание в Комисията да го обсъдим. И един въпрос, госпожо Атанасова: защо се налага сега да си оттегляте тези предложения, но ми кажете истинската причина за това? Благодаря Ви.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

в цялост направи горе-долу моята реплика. Не съм съгласен да не си подкрепяте предложенията. Той зададе и въпроса. Благодаря Ви.

Бойко Борисов ги отложи. Уведоми ни през телевизора всъщност, че тези предложения няма да се случат. За съжаление, в ГЕРБ никога не сме виждали някаква индивидуалност, всичко се следва, каквото каже вождът. Но проблемът всъщност относно МИР „Чужбина“ Вие предлагате дебат. И, да, трябва да има такъв дебат, но дебатът не се прави на второ четене на неща, които са минали на първо четене през Комисията. На второ четене сега да правим дебат за нещо – или ще си направим кръгла маса по-късно, пък след пет години може нещо да се случи, което е абсолютно несериозно. И се надявам всички зрители да разбират цялото безумие на това, което говорите, защото трябва да се вижда всъщност ГЕРБ какво прави, а не какво говори, защото, като се види какво прави, се вижда същността на проблема. Аз лично например подкрепям да имаме два МИР-а в чужбина – един за Европейския съюз и един за извън Европейския съюз, като цяло Ако влезем в дебат, може да видим какъв да бъде всъщност сценарият за МИР „Чужбина“ като цяло. трябва да се обсъди и трябва да се реши, а не всъщност примък-отмък, което е стандартно при ГЕРБ – искаме нещо, не го искаме, всичко е предпоследно.

40 на 100 – ГЕРБ се замислили за държавния ресурс. Сега ще пестят кюлчета, нали, и всичко останало – малко късно е за тази работа, след като са изнасяни в сакове и чували. Но ако ще пестим ресурс, нека да говорим за електронно и дистанционно гласуване тогава, нека да дадем възможност на всички български граждани в чужбина да гласуват. Ето, така ще спестим ресурс! Кажете, излезте в дуплика, потвърдете, че искате това нещо – и с гласовете на „Продължаваме Промяната“, и с Вашите, ще въведем електронно дистанционно гласуване. Относно Обществения съвет.

Защо ме спирате в изказването ми? Говоря за Обществения съвет. Как не съм в темата? Едно от предложенията, които са оттеглили от ГЕРБ, е за Обществения съвет. Как не съм в темата?!

четвъртото народно събрание, когато се случиха летните протести от 2022 г., когато ГЕРБ въобще не се съобразиха с мнението на гражданите – това е подходът, който те са свикнали да правят. Това е подходът. Затова не им хареса мнението на Обществения съвет, което бяха изразили относно техните предложения, затова решиха да го закрият. След това си смениха мнението, но ние не знаем до гласуването какво ще стане, може още няколко пъти да си сменят мнението. (Силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Свикнали сте да запушване устата на гражданите и на гражданските организации, но това няма да Ви бъде простено.

ли по това изказване получих. Господин Карадайъ, изобщо не ме изненадва, че „Движение за права и свободи“ не иска отмяната на МИР „Чужбина“. Не ме изненадва! Изненадва ме, че други го подкрепят толкова ревностно, и то особено в частта: разделяне на МИР „Чужбина“ – Европейски съюз, европейски държави и държави, извън Европейски съюз.

вероятно не е добре или не е хубаво да си сменяш мнението понякога. Можеш да го правиш с различни аргументи и аз в спокоен тон обясних аргументите, защото казахме, че ще водим експертен дебат. Но смятам, че е далеч по-добре да си смениш мнението с аргументи, отколкото да си смениш партията без аргументи. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. И Вие се отклонихте от темата, така че и на Вас Ви правя бележка. Заповядайте за реплика по втората тема, господин Божанов. След това ще имате думата за

Първо, налага се да правим такива дискусии между първо и второ четене, тоест на второ четене в зала – дали един текст да бъде оттеглен, дали да не бъде оттеглен, защото всъщност предложенията между първо и второ четене трябваше да са внесени на първо четене. Това щеше да улесни доста процеса да е ясно, че Вие сте внесли тези предложения на първо четене, да ги обсъдим и сега да е ясно дали има подкрепа, или няма подкрепа. Но така или иначе, район „Чужбина“ още е нямало формално, тоест той влиза в сила след последното преброяване, което на изминалите избори вече не беше в сила, така че предстои да видим как той ще бъде реализиран. Но на Велики четвъртък, както каза господин Василев, имаше две две методики. Те не бяха подкрепени в залата, но две методики бяха обсъждани. Ние можеше сега и в Комисия да обсъдим тези две методики, а може би още няколко. Аз по-скоро дори съм привърженик и на активната регистрация, само че без да сме направили никаква реформа в гражданската регистрация, без да имаме електронна идентификация, за да улесним гражданите в чужбина, това ще бъде административна тежест. Затова, малко извън контекста на дебата, призовавам за повече динамика в реформата в гражданската регистрация и електронната идентификация. Относно огромния ресурс за секциите в чужбина аз искам да кажа това, което каза и господин Ананиев. Да, за да си го спестим, може да въведем дистанционно електронно гласуване за МИР „Чужбина“, или за нашите сънародници в чужбина, като първа стъпка. Разбира се, внимателно, със съответните експерименти, което, за съжаление, Вие предлагате да отпадне. Надявам се и това предложение да не бъде подкрепено. На последно място, бих Ви помолил да дадете данни за това колко хора са гласували в секциите спрямо броя заявления. По наши наблюдения те никога не са по-малко. Много често хора се дописват в изборния ден, отколкото да не отиват, но все пак нека да видим данните. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Втора реплика – госпожа Константинова, и трета – господин Василев, ако няма от друга група. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Госпожо Атанасова, изключително ключови и важни са въпросите, които поставихте. Нелеп е форумът и форматът, в който ги поставяте. Тези въпроси трябваше да бъдат обсъдени, когато Вие внесете на първо четене своя законопроект, където се направи обществено обсъждане, където направите изслушване с ЦИК. Имат отговори всички тези въпроси. МИР „Чужбина“ беше създаден още преди „Продължаваме Промяната“ да съществува. Ние знаем отговорите на тези въпроси, въпреки че дори не сме били участници в тези дебати, не сме били на картата, когато се е появил МИР „Чужбина“. В този смисъл, ако Вие не задавате въпросите на хората, които могат да Ви отговорят, е неловко тук да ги задавате в момента на второ четене и примък-отмък да вкарваме текстове без мотиви в комисия през нощта в 2,00 часа. Аз бях там, чух Ви как не искахте да излагате мотивите си, просто искахте набързо да се изгласува. Затова се следват правилата. Тук не сме, за да сме буквояди и да казваме: погазиха правилата.“ Ето до това води. Затова е важно да се изслушват експертите, затова е важно да се правят обществени обсъждания, затова е важно институциите да са там, те са заинтересовани страни, затова трябва да се спазват тези процеси и процедури, за да не се стига до тази нелепица, където ние си обясняваме тук в залата, отново в отсъствието на заинтересованите страни, защото, когато стигнем чак дотук и за пръв път задаваме тези въпроси, това е огромният проблем, това е проблемът на процеса ГЕРБ, който си мушка текстове по ключови реформи между двете четения, които не са част, не са свързани с първите текстове. Не се прави така. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Цонев. Госпожо Атанасова, имам един въпрос към Вас, свързан с МИР „Чужбина“. Както Вие казахте, той беше приет преди две народни събрания, мисля, че преди година и половина – Четиридесет и петото, да, тоест преди година и половина, и трябваше ЦИК да разработи методика и методология за това всъщност как да бъдат организирани мандатите и въобще как да работи МИР „Чужбина“. Като цяло има два основни подхода. Единият подход е свързан с това да установим кои български граждани не живеят трайно на територията на страната, което става сравнително лесно, когато данните от ГРАО и от МВР се съпоставят, а МВР има доста добри данни за това кой е на територията на страната и кой трайно не е на територията на страната. Това го знам, защото се използва в НАП за установяване дали и колко често хора са били в чужбина. Другият подход е да се съблюдава избирателната активност и всъщност да се види колко хора гласуват в чужбина. Това са двата основни подхода, но така или иначе ЦИК са правилният орган, който е имал повече от година и половина всъщност да разработи такава методика. И може би щеше да бъде добре да чуем от тях какво са разработили, докъде са стигнали в този процес ако има законодателна пречка да не се използва МИР „Чужбина“, да ни кажат каква е. Ако няма законодателна пречка, тъй като вече е минало преброяването, на следващите парламентарни избори МИР „Чужбина“ трябва да има императивно. Тоест тук не става въпрос тепърва да обсъждаме как да го има. Ако Вие гласувате против Вашето предложение МИР „Чужбина“ да бъде заличен, на следващите парламентарни избори МИР „Чужбина“ ще има и ЦИК ще трябва да излязат с методика. Така че, ако ЦИК не са готови с това или ако им трябват някакви допълнителни поправки, би било добре това да знаем много добре сега, а да не се окаже, че март месец по някакви причини ЦИК не могат или не искат да организират МИР „Чужбина“.

Благодаря Ви, господин Председател. Много теми. Започвам от последната със справката за гласуващите към Вас, господин Василев, макар че то беше съотносимо към предходните, но ще отговоря. Брой секции извън страната общо на 2 октомври 2022 г. 700 секции са разкрити. На 14 ноември са разкрити 750, на 11 юли са разкрити 782.

както за парламент, така и за президент, са гласували 194 хил. 665. На последните избори, предсрочни парламентарни, на 2 октомври са гласували 149 хил. Дебатът за район „Чужбина“ и готовността на ЦИК можем да го водим тогава, когато ние решим, ние, защото ЦИК без ясна разписана законодателна техника как ще преброяват живеещите, по какъв начин, дали с активна регистрация или по друг начин – няма да започне. Тоест от нас зависи. И затова моето предложение беше да отпадне тази тема, отново казвам, защото очевидно Народното събрание, без значение в кой мандат – ето, от Четиридесет и петото досега, не е поставило на дебат методиката, по която ще изчислява гласовете за МИР „Чужбина“. Аз мисля, че трябва такъв дебат да започне наистина и той трябва да бъде експертен, и ние ще участваме в него. По отношение на другата реплика – от госпожа Константинова. Първо, се противопоставям да наричате Народното събрание „нелеп форум“. Народното събрание е избрано от българските граждани, живеещи в България, живеещи в чужбина, и не съм съгласна да обиждате който и да е народен представител, без значение от коя парламентарна група е, защото ние представляваме българския народ по Конституция. Дори представляваме и тези, които не са гласували за нас. И Вие също. И да, права сте, че понякога вероятно и ние правим грешки. За съжаление, може би, когато копираме лоши практики. И в този смисъл моля да бъдете толкова критична, когато говорите по принцип за всички постъпили предложения между първо и второ четене, защото постъпиха предложения и от Кирил Петков, и от Асен Василев, и от много други колеги извън

Шест реплики имаше, две теми засегна госпожа Атанасова. Две теми засегна, шест реплики имаше. Оттук нататък разделяме изказванията. Едно изказване – пет минути по темата, три реплики, за да има яснота, да не се бъркаме. Благодаря Ви. Следващото изказване – от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Господин Карадайъ, Вие сте записан. Заповядайте.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз бих искал съвсем накратко да продължим отворения дебат във връзка с район „Чужбина“ и направени предложения, например от господин Асен Василев, за да можем в тази зала да сме наясно какви предложения правим, какви позиции защитаваме и в каква ситуация се намираме. Досега от тази трибуна колегите от ПП, включително и Асен Василев в неговата си реплика към госпожа Атанасова, яростно защитаваха да има район „Чужбина“, и то не само с един МИР, а имат идеи за няколко различни. Но, госпожо Атанасова, аз неслучайно се обърнах към Вас, че Вие би трябвало да подкрепите Вашето предложение, защото има една двойственост в колегите, които защитават район „Чужбина“, докато самите те в текстовете в Изборния кодекс пък предлагат хората, живеещи в чужбина, да не могат да гласуват. И сега, от една страна, ще правим район „Чужбина“ в Европейския съюз – един район, един район извън Европейския съюз, а в предложените текстове тук, които стоят пред всеки един от нас, те предлагат на изборите за народни представители да участват български граждани, които са живели последните шест месеца в страната, въпреки чл. 42 на Конституцията. Чл. 42, ал. 1 на Конституцията не прави такова ограничение. Конституцията казва, че всички български граждани, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под запрещение и не са лишени от права, имат правото да гласуват. Тоест такова ограничение, въпреки че Конституцията не предвижда, Вие го предлагате, от една страна, от друга страна, заставате тук на трибуната яростно да защитавате да има район „Чужбина“. тази двойственост вече не върши работа на никого – нито на работата тук в залата, нито на българските граждани, живеещи в страната, нито на българските граждани, живеещи в чужбина. Тези неща по един или друг начин, когато народните представители са наясно със себе си точно какво искат, тогава да ги правят тези предложения и да отстояват различните позиции. От друга страна, тъй като в предишното изказване имаше тема, свързана и с Обществения съвет, уважаеми госпожи и господа народни представители, този обществен съвет не знам каква отговорност носи и пред кого носи отговорност. Идеята, с която е създаден Общественият съвет, е да има уж по-голяма прозрачност и да има надзор, открит надзор върху дейността на Централната избирателна комисия, а и от друга страна, когато види теми и проблеми, да предлага на Централната избирателна комисия предложения за решения и да бъде в помощ. Откакто съществува този обществен съвет, аз поне нямам информация те да са имали едно становище, което да е послужило на работата на Централната избирателна комисия. Това от една страна. От друга страна, хора от този обществен съвет имат различни мнения, идеи, концепции, които като Обществен съвет на Централната избирателна комисия ги обсъждат, говорят лични мнения по различни медии и в един момент остава в обществото впечатлението, че това, което се говори от някои, е не като лично мнение, а вече остава с впечатлението, че едва ли не Централната избирателна комисия има такова мнение и такова отношение. И в тази връзка... Госпожа Атанасова е излязла. И в тази връзка отпадането на Обществения съвет в конкретния случай според нас би допринесло за изборния процес и за яснотата в изборния процес, отколкото да навреди. Не за нещо друго, а защото дублирането на Обществения съвет към ЦИК и самата Централна избирателна комисия задават различни мнения в обществото. И в един момент Централната избирателна комисия представя своите решения, които са актове за изпълнение. Те осъществяват надзор за изпълнението на закона. (Председателят

че времето е изтекло. Добре би било и другите оратори да го правят. Господин Василев – първа реплика, заповядайте. Има ли други реплики от

Този текст е внесен, за да може да се почистят списъците в България от граждани, които трайно не са в България. Както знаем, ГРАО има проблема, че ако гражданин почине извън пределите на страната, това не се отразява в ГРАО, освен ако неговите близки не подадат информация. Няма служебен път, в който една държава да уведоми българското ГРАО, че даден човек е починал извън територията на страната. Ако погледнете предложението в неговата цялост, се казва, че ако има информация от регистрите на Гранична полиция, че въпросното лице не е на територията на страната повече от шест месеца, то се заличава от списъка по

както между другото става и сега, ако е издаден постоянният адрес или личният документ, и е бил изпуснато от списъка. Така че никой не е ограничен от правото си на вот. Ако това лице е в страната и се появи в секция, то може да бъде дописано в списъка. Това, между другото, дава основата за една от методиките да се определи размерът и мандатността на МИР „Чужбина“. Защото по този начин ние знаем броя на лицата, които са български граждани с валидни документи, но последните 6 месеца не са влизали на територията на страната. Това означава, че те трайно живеят извън България и това може да послужи като основа да се види евентуално колко мандата тези хора, които всъщност имат валидни български документи, в последните 6 месеца не са били на територията на страната, да може това да послужи за основа

смущаващо за мен е обстоятелството, че Вие казвате, че наличието на Обществен съвет към ЦИК създава двойственост. Вижте, решенията на ЦИК се взимат от членовете на ЦИК с гласуване. Този обществен съвет има консултативна роля. Подобна консултативна роля имат и гражданите и организациите, които каним на комисии, за да чуем тяхното мнение. Това е форма на граждански контрол. За мен е изключително смущаващо, че искате този съвет да отпадне, че подкрепяте това предложение. Нали като парламент, въобще като общество искаме гласът на гражданите да бъде чуван. Какъв е проблемът тези хора да си кажат? Представете си, че ЦИК пропуска, не вижда важни обстоятелства. Това може да бъде единствено полезно. Дайте ни примери, когато съвети или идеи, идващи от Обществения съвет към ЦИК са довели до някакъв проблем. Един конкретен пример ми дайте, за да разберем! Но важно е следното: ние трябва да разширяваме гражданското участие, а не да го стесняваме. Трябва да даваме възможност на хората повече да взимат участие, включително в подобни органи. Вие знаете, че и към парламента имаме и съвети, имаме и задължителни консултации на първо четене. Стараем се това участие на гражданите да го разширим, да е все по-голямо. В този смисъл Вашето изявление от ДПС е крайно смущаващо и ние наистина не разбираме кой точно проблем искате да решите по този начин! Сега ако има решения на ЦИК, които не са за показване пред хората и затова искате да махнете Обществения съвет, те ще се видят така или иначе. Тоест, ролята на този обществен съвет е да предпазва

например, Вие като работите в съответните комисии, постоянно каните различни организации, чието мнение да бъде чуто. Не разбирам Вашата позиция по тази тема! Благодаря Ви, господин Димитров. Трета реплика – господин Чобанов. Тъй като Правилникът ме задължава да правя такива бележки, да кажа , че решенията на ЦИК са публични и не е вярно, че могат да бъдат тайни. Длъжен съм да направя тази бележка. Те са публични – всички решения са публични.

Това, което разбрах от Вашето изказване, е, че когато имаме институция, която има съответните механизми да взема решение и когато то е взето от институция, тя е упълномощила някой от институцията да го представи, това звучи нормално в общественото пространство, тъй като този човек има право да се изкаже от името на институцията. Когато имаме обществен съвет, при който механизмите за вземане на решение или не се спазват, или не са добре изяснени, или до момента не виждаме никаква полза от неговата работа, тогава наистина всяко изказване може лесно да се пришие към институцията, към която тя се отнася, особено ако се прави критично, особено ако се прави без достатъчни аргументи. За мен стана ясно, че Централната избирателна комисия е достатъчно публична в своята работа – нейните решения са публични, нейните решения са достъпни и всеки може да вземе отношение към тях. Тоест, не е ли нашата роля такава, че да осигурим достатъчно достъпна публична информация в процеса на вземане на публични решения, която ще позволи на активните граждани да участват в този процес и да имат своето мнение, без да създаваме изкуствени институции. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Чобанов. Господин Карадайъ, имате думата за дуплика – ако желаете, разбира се. Единият – господин Василев, ми предложи да защитя Обществения съвет. Наистина ще го защитя! Гражданският контрол, господин Димитров, е много важен. Аз съм бил в Централната избирателна комисия. Онова, което или не успяхте да разберете, или не ми стигна времето да го кажа, е следното. Централната избирателна комисия е органът, който взима решения, те са задължителни за изпълнение и могат да се обжалват пред съответния административен съд по административен ред и така нататък. Обаче и Централната избирателна комисия, естествено, си носи отговорността. Но за широката публика остава неясно един орган, който е към ЦИК, който излиза – всеки член на този орган има своя концепция, свое виждане, няма никакво отношение към решенията на ЦИК, дори коментира обратни неща на решенията на ЦИК, и в един момент там, като пише „ЦИК“, в публиката остава разнобоят – решението на ЦИК ли е меродавно, или всички онези, дори някои от персоните – съвсем скоро ги гледах по медиите, в едно телевизионно предаване, в едно участие дори колегата имаше противоположни концепции. Няма лошо да има граждански контрол, да говорят гражданите по медиите. Проблемът идва, когато там пише „ЦИК“! Нали разбирате – Обществен съвет към ЦИК, и в един момент в широката публика не е ясно, че тези хора нямат компетенции, нямат отговорност. Нещо повече, за цялото им пребиваване, изобщо откакто го има Общественият съвет! Аз искам да има обществен съвет, господин Василев! Аз искам да има граждански контрол. Въпросът е да не ги смесваме хората, защото този обществен съвет, както сме го казали – към ЦИК, аз поне не съм наясно да е имало едно становище в полза на работата на Централната избирателна комисия. Ето, това са факти, които ние трябва да имаме предвид, когато говорим. Иначе против гражданския контрол не съм се изказвал и няма как да се изкажа. Но друг е въпросът, че има много други граждани, които не носят надписа „ЦИК“, като абревиатура – когато говорят, те говорят много по-смислени неща и те много повече са в полза в работата на Централната избирателна комисия, отколкото разнобоя и разногласията в този обществен съвет, който носи заедно със себе си абревиатурата ЦИК. Ето, там е основният проблем. Докато до другия, господин Василев – е, да, в един момент да елиминираме субективните фактори от изборния процес в другия и да улесним и секционните избирателни комисии, в алтернативния вариант да ги караме да правят избирателни списъци в деня на изборите. Съжалявам! Благодаря Ви.

така че да не се бъркат гражданите. Как ще се казва, няма значение – важното е какво прави. Освен това, както казах и в комисия, ако към ЦИК искаме да закрием Обществения съвет, то нека да отменим чл. 45 от Закона за администрацията, където всеки министър може да създава именно съвети, които да консултират неговата работа. Мисля, че закриването на Обществения съвет би било грешен ход, и добре, че колегите от ГЕРБ няма да си го подкрепят. Искам обаче да отворя една друга тема. Тя беше и в законопроект на първо четене, и обсъждана и на второ четене. Тя е за видеонаблюдението и видеозаписването. На практика в дебата се спомена в комисия, че няма техническа възможност за съхранение на цялата тази информация. Всъщност, и тук ще похваля и колегите от ГЕРБ – по тяхно време беше изграден център за данни, в който има достатъчно много място за запис, така че бих казал, че е редно да обсъдим и записването на тази информация, а не просто публикуването й в реално време, както на процеса на броене, така и на целия изборен ден. Защото манипулации понякога при компрометирани комисии се случват и в изборния ден. Разбира се, това, което се случва в изборния ден, не трябва да бъде публикувано, тоест не трябва да бъде излъчвано публично, но може да бъде съхранявано с цел проверка при евентуално обжалване и оспорване. Така че нека да обсъдим тази тема. В тази връзка, предвид, че тя е част и от всички предложения, които са правени и между четенията, и на първо четене, имаме едно редакционно предложение – в § 12 след думите „изборния ден“ да се добавят думите „и видеозаписване в деня на изборите“,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Божанков, Божанов… Прощавайте! Къде е Божанков? Няма го! (Оживление.) Уважаеми господин Божанов, позволете ми да не се съглася с предложението да преименуваме Обществения съвет към ЦИК. Аз ще Ви дам пример от моя опит като председател на Правна комисия в Четиридесет и петото народно събрание. Ние поканихме Обществения съвет и много неправителствени организации и заинтересовани страни и на двете четения на закона в комисия. За разлика от сегашния Изборен кодекс, тогава присъстваха десетки представители на гражданското общество. Между другото, получихме критично становище на Обществения съвет към Законопроекта ни и между първо и второ четене на тази комисия ние направихме основните промени, които доведоха дотам, че Изборният кодекс да бъде приет на 29 април. Не съм съгласен със становището на човека, който говори преди Вас, господин Карадайъ относно това, че изказванията на хората от Обществения съвет на ЦИК са некомпетентни. МУСТАФА КАРАДАЙЪ

Някой ако греши, да не грешим всички. в неговата реплика, че съм казал, че Общественият съвет е некомпетентен. Не, аз твърдях, че са защитавали различни концепции, дори един и същи представител в едно и също предаване е защитавал противоположни концепции. Това съм го казал и би трябвало да го има в стенограмата, можете да го проверите. Господин Божанов, Вас Ви разбирам и всичко е много добре, но примерно, действителни гласове, които са стигнали до Централната избирателна комисия и които не са част от изборните резултати, твърдя, че са факт. Аз до ден днешен не чух, господин Димитров, Общественият съвет, който осъществява надзор, да е казал нещо, че данни и действителни гласове, стигнали до Централната избирателна комисия, избирателна комисия и не са част от изборните резултати, и това е голям проблем. За какво ни е такъв обществен съвет и за кой процес е нужен този обществен съвет, когато действителни гласове, стигнали до Централната избирателна комисия, не са в базата данни? Нали правим избори, за да отчитаме гласовете? Когато гласовете не са отчетени, оттам нататък каква друга дейност може да осъществява този обществен съвет? Ето това ми е идеята на мен. Като ще има контрол, като ще има надзор, да има и съответната отговорност изобщо в поведението си, защото аз разбирам, че има само консултативни функции. По По коя дейност е консултирала ЦИК, от една страна, защото аз не знам едно становище да е прието от ЦИК, и обратното, с коя критика е допринесла за правилното отчитане на действителните гласове, защото не чух,

(Продължаваме Промяната): Реплика към господин Божанов. Аз също не смятам, че трябва да преобразуваме Обществения съвет към ЦИК, да го преименуваме, извинявам се. И също като господин Карадайъ съм съгласен, че всички тези разлики трябва да установим откъде идват, но не смятам, че Общественият съвет е компетентният орган за това и затова сме внесли вече в Деловодството на Народното събрание искане за изслушване на председателя на ЦИК. Искаме като т. 1 в сряда да го включим, за да можем да разберем има ли разлики в машинните протоколи, няма ли и да се спре веднъж завинаги с всички тези спекулации – ако има, ЦИК да обяснят защо има, ако няма, ЦИК да каже, че няма.

Господин Василев, благодаря, че ми напомнихте, че когато Общественият съвет беше критичен към нас, ние не го закрихме. (Шум и реплики.) Относно становището на господин Карадайъ…

всъщност не са стигнали до крайния резултат. Общественият съвет към ЦИК е давал становища, с които да се подобри методът на гласуване, включително и в рамките на този дебат, казвайки… Всъщност това, което казаха и не се съгласиха с вносителя и с Вашата теза, да не се сумират резултатите от хартията и от машината, защото това води до грешки и това води до неотчитане на гласове на български граждани. (Шум и реплики преференцията, когато се брои от хора, не се отчита правилно. Има десетки примери за това, че поради сложността на броенето, преференцията не се отчита. Именно за това Общественият съвет е давал становища, че машинното гласуване решава този проблем, така че не съм съгласен с Вас.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

не отговарят на репликата, а се опитват да изместват, ще Ви помоля да им правите забележка, защото господин Божанов току що се опита да измести сериозната тема. Аз говоря за действителни гласове, а не говоря за преференции, които не бяха отчетени от Централната избирателна комисия, и за какъв Обществен съвет тогава говорим. Говоря за действителни гласове и да не измества темата и да прави незначителна темата с някакви преференции. Не, не, не! Тук става въпрос за действителни гласове, които не са стигнали до ЦИК и не са отчетени в базата данни. За това да им правите забележка, господин Председател, да не изместват важните, сериозните теми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател. Опитвам се, но са много чувствителни народните представители, когато преценявам, че се отклоняват и не можете да правите лични обяснения на процедура.

Извинявайте, господин Председател, за тази процедура, но да напомня, че не трябва да се използват процедури за изказване по същество, както направи господин Карадайъ. Благодаря. Пак напомням, че когато преценяваме, че има отклонение, не бива да се сърдите и не бива да смятате, че си превишава правата водещият, който и да е той. Това допринася за спестяване на време, за да не стават други колеги да правят процедура по същата тема към водещия заседанието. Процедура ли искате? ЦВЕТА

по отношение на Обществения съвет и неговото закриване, което всъщност вносителите няма да поддържат, но считам за важно да чуете какви са аргументите на ВЪЗРАЖДАНЕ в тази посока, и по отношение на видеонаблюдението в секционните избирателни комисии в края на изборния ден, както и за дебата, който се получи в Правната комисия. Няма промяна в нашето становище, ние и тогава гласувахме против тези две предложения или поне в тези им редакции. Доколкото Общественият съвет обединява в себе си единствено и само неправителствени организации, които на доброволен принцип в някаква степен гарантират прозрачност на изборния процес и при това безплатно, ние считаме за абсолютно неуместно той да бъде закриван, защото, уважаеми колеги, когато някой доброволно и безплатно жертва от личното си време, за да гарантира на нас гражданите, че това, което се случва в Централната избирателна комисия, е съгласно правилата. Аз нямам нищо против някой вместо мен да гарантира тези права По отношение на видеонаблюдението така, както е предложено в § 12 от Проектозакона, ние считаме, че той е нещо като нищо. От една страна, се твърди, че по този начин ще се осигури прозрачност на това, което се случва след края на изборния процес, но то ще се случва и ще може да бъде наблюдавано единствено и само в реално време. Всички ние знаем, че секционните избирателни комисии в страната наброяват над 12 000 комисии и кой ще е този човек, който ще ги наблюдава, от една страна, в реално време. Дори и да има цяла система и организация от хора, които ще наблюдават всичките секционни избирателни комисии, то това чисто юридически няма никаква стойност или може би нотариуси ще наблюдават 12 000 секции, можем ние, ако имаме съмнение за злоупотреби в някои от секционните избирателни комисии, да ползваме техните показания, или тези, които те ще закрепят в някакъв документ. Това е абсолютно несериозно и се предлага само и единствено, за да се замажат очите на българския избирател, че ето – гарантира се една прозрачност. След като тези това видеонаблюдение не може да бъде закрепено в съответния носител на информация и тя да стане неразделна част от изборните книжа, смятаме, че това не е мярка, която гарантира целта, за която е предложена. Благодаря.

Кратка реплика, господин Председател. Госпожо Рангелова, ако позволите, тя е в смислова връзка с изказването, което бих искал да направя после.

ако има предсрочни избори, може би ще имат техническа възможност да осигурят видеонаблюдението в 12 500 секции, но те имат сериозни притеснения, че видеозапис

и имат просто притеснения дали има налични технически възможности за съхраняване. Аз не знам дали това е така или не. Доколкото разбирам, поне идеята на нашата група е при второто гласуване да подкрепи видеозаписа, така че ние ще подкрепим да има видеозаписване. Аз просто бих искал да обърна внимание върху един проблем в нашето пожелателно мислене и то е дали не си пожелаваме неща в закона, които после не можем да изпълним. Това също е за район „Чужбина“. Ние сме си пожелали район „Чужбина“, не знаем как да стане, не може да стане, ама го искаме. Сега искаме видеозапис, дайте, ще има видеозапис, но да не се окаже после, че нашата държава няма ресурсни възможности да направи тези записи.

ВАСИЛЕВ: Ние също подкрепяме да има видеозапис, а и смятаме, че това е изключително важна част от доказателствения материал, ако се установи, че има някакви нарушения. що се отнася до притесненията дали това е само пожелателно и дали може да се случи – може да се случи. Не е никакъв проблем да се наемат терабайти

за тази година и половина Централната избирателна комисия имаше възможност да разработи методика и ако има нужда от доработка на Закона, да доработи Закона.

ще има изключително превантивен характер по отношение на евентуални нарушения в изборния ден и дори на престъпни деяния. То ще има –при съответните процедурни изисквания и експертизи, също така и доказателствена стойност в евентуален съдебен процес при обжалване на изборни резултати. Знаем от практиката, че досега няма постановен съдебен акт, при който да се е постановило отваряне на чували с изборни бюлетини в предходни години. Евентуално видеозаписване – при поискване в съдебен процес и допускане за неговото разглеждане, ще даде възможност да се установи дали е имало лица, които са злоупотребявали с лични данни, които са давали указания кога, къде и как да се гласува. В допълнение на това предложение ще кажа, че по-голямата част от секционните избирателни комисии се намират в сгради на училища и университети, където по презумпция има видеонаблюдение, има камери, които го реализират, така че от техническа гледна точка това предложение е напълно реализуемо. Ние живеем в 21 век и би било срамота да не се възползваме от достиженията на цивилизацията в епохата, в която живеем.

Действително, прав е господин Чолаков. В Правната комисия дебатирахме точно този въпрос. Той изложи тези аргументи, които имаше като информация от Министерството на финансите,

дотолкова, доколкото такъв отсъства предвид това, че се подготвя един съвсем нов изборен процес със закупуване на нови машини, с печатане на огромно количество хартиени бюлетини, което също води до финансов ресурс. Така че вярвам, че когато става дума за прозрачност на един толкова важен процес, какъвто е изборния,

Господин Председателстващ, колеги! Аз ще изразя нашето становище по отношение на предложението ни за изменение на чл. 22, което се състои в следното, а именно: замяна на кабината за гласуване – тъмната стаичка, както казваме обикновено, с параван. Мотивите ни са следните: първо, гласоподавателят, гласувал с машина, и този – с хартиена бюлетина, ще реализират своето право на глас при едни и същи условия. Второ, при гласуването с хартия зад параван ще се избегнат, тоест ще се предотвратят някои, хайде да не кажем традиционни, нарушения при това гласуване, а именно: снимане на хартиената бюлетина с телефон, изнасянето на бюлетини от тъмната стаичка, меренето там на квадратчетата с цел удостоверяването на гласуването. И трето, което е най-важно, по този начин се гарантира тайната на вота. Затова считам, че текстът не е спорен, и ще бъде подкрепен от всички. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

устройства от машината и от камерите“. Ако от много от другите поправки може да се прокарва дори дори лека идея, че може би има и други намерения за поправките в Изборния кодекс, в тази поправка мотивът може да е само един. И това, за съжаление, е възможността да се открадне демократичния вот на българските граждани. Всъщност, ако се замислите, не знам и дали оттам е инспирирана тази поправка, във филма „Бандата на Оушън“, преди да откраднат парите от сейфа, изключват камерите. Аз мисля, че може би точно оттам идва тази мотивация да се изключат камерите, да се премахне възможността да записват устройствата, за да може кражбата на демократичния вот на българските граждани да се случи. Още по-големият ми паралел с този филм, за съжаление, е, че когато се открадне вотът на българските граждани, всъщност това е първата и най-важна стъпка да се откраднат техните данъци. Така че, когато има такива поправки, в които не може да има втори мотив, а идеята е, че няма достатъчно памет, за да има видеонаблюдение – ми всеки супермаркет в България с повече от няколко магазина може да помогне как тази памет да бъде устроена кражбите, които се случват при тях, да не се случват и по избирателните секции. Също искам да споделя как изглежда изборният процес, когато няма камери, няма памет на машините, но има хартиена бюлетина. Само няколко статистики да споделя. Това са от 2014 г. секции, когато е нямало нито записващи камери, нито записващи устройства, но я е имало прословутата хартиена бюлетина. Секция в град Разлог – 70% невалидни бюлетини, 70%! Секция в град Петрич

но когато искате да изключите камерите и да спрете паметта на машините, това ясно показва единствения мотив, с който цялото това нещо, което в момента се случва… Колко дни вместо да говорим по важните въпроси за българските граждани… Това е кражбата на демократичния вот,

70% невалидни при парламентарни избори? Това е много любопитно. Сега ще го проверя наистина, защото е много тревожно 70% от гласовете на общинско ниво да са невалидни – това за мен е тревожно. А, в една секция в Разлог. Не, това е много тревожно. Сега ще видя секцията и ще я проверя дори. Единственото нещо, което в момента като предположение мога да кажа, е, че ако през 2014 г. ГЕРБ бяха наложили преференциите и хората, като са гласували вместо за партии, а само с преференции и като броим преференциите за съответен номер, но не знаем към коя партия да ги отнесем, няма как да не бъдат недействителни гласовете, но тогава пък нашата критика беше към ГЕРБ. Благодаря Ви. Няколко теми засегнахте, господин Петков. Аз също нямам спомен за 2014 г. Може би евроизбори е имало тогава, защото местни избори е нямало. Имаше евроизбори, когато за първи път бяха въведени преференциите. Ако помните, колеги, тогава имаше редица примери и дори феноменът 20/20. 15/15 ли беше? Да. Ако за тези избори става въпрос, аз също ще направя проверка, защото на мен ми се струва наистина изключително странно една секция да е с обявени 70% невалидни бюлетини. Но бих искала да обърна повече внимание на другите аргументи, без, разбира се, да цитирам имена на филми, защото аз се сетих за един съветски – „Ходене по мъките“, слушайки възможностите за кражба на вот. Извинявам се, но ако смятате, че въвеждането на видеонаблюдение не е гаранция, че процесът става по-прозрачен и по-публичен, въвеждането и подкрепата, която получи предложението на колегите от БСП по отношение на параваните, които да заменят тъмните стаички, не правят процеса по-прозрачен и по-публичен, включително и видеозаснемането по време на броенето на бюлетините и попълването на протокола, няма да направят процеса по-прозрачен и по-публичен, аз смятам, че това отрича цялото Ви изказване как Вие разчитате на технологията – на флашката, за сметка на три други гаранции. Струва ми се, че не бива да влизаме в дебат, ако случайно в някоя от секциите токът спре. Какво ще става тогава? Сигурно някои ще кажат, че това отново е атентат срещу демокрацията, но се случва. В нормалния живот изборният ден протича по различен начин. Така, както машината може машината може да не заработи в началото на изборния ден, машината може да покаже, че дневникът е подправен, така, както данните от флашката, ако е дефектирала, дава други резултати от данните на броенето на контролните разписки, така може с техническото устройство – камера, да се случи нещо. Това не означава, че изборите са манипулирани. Виждате, че всеки ден има колеги, които дори в залата не могат да осъществят вот – по няколко пъти вдигат ръка, съдействат им колегите

че по тези правила, с тези машини, с тези флашки, с тази ЦИК, с тези вътрешни министри – да не ги споменавам поименно (реплики), ГЕРБ е първа политическа сила. ГЕРБ е първа политическа сила! ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Защото доверието на хората е без значение дали се отчита с машина, или с бюлетина и докато не го разберете това, колеги,

Благодаря. Репликата ми е към господин Петков. Господин Петков, може ли още веднъж да обясним, че всъщност е добре да има камери. Добре е да има видеонаблюдение, но е важно да има и видеозапис за доказателствен материал. За да не е, че Пешо видял на видеокамерата през деня, че се е случило нещо, след това обаче трябва да се пусне видеозаписът, който се осъществява с някакъв вид памет, за да може този видеозапис да се използва за доказателствен материал при повдигане на обвинение за евентуално престъпление или преразглеждане – дали наистина е имало проблеми, или е нямало проблеми. Що се отнася до това, че може да спре токът

възможно е и не, това не е подмяна на вота на гражданите. Подмяна на вота на гражданите е, когато невалидните бюлетини са 4% и са от една парламентарна група, когато са 0,03% – случва се.

Благодаря. Всъщност, господин Василев, бяхте абсолютно прав. Това е все едно да си инсталираме камера за охрана в нашия дом и да не сложим устройство за записване, а да разчитаме на роднините ни да гледат

чакайте, ние искаме тук да имаме доказателствен материал, искаме да имаме реална способност и възможност да видим тези злоупотреби. Знаете Знаете ли какво се случва в противен случай? В противен случай се случва, че замазваме очите на българските граждани, казвайки, че има камери, които не записват. Хората, които ни гледат, много ясно знаят какво означава да имаш камера, която не записва. Тя е равна на това да нямаш камера. Така че, ако този текст остава, а дори фактът, че сте го предложили, показва ясен мотив.

защото ми се струва, че пропускате да ограничавате изказвания, които правят внушения. Такива бяха направени вече няколко пъти. Господин Петков коментира, че някой ще открадне някакъв вот или се готви за кражба на вот. Защото този някой, или както той твърди бандата на Оушън, иска да има видеонаблюдение над изборния процес. Нашето предложение е такова – да има видеонаблюдение над процеса, при който се прави преброяване на бюлетините и бюлетините за машинно гласуване и се вписват в протокола. Съгласни сме да имат и запис. Преди малко колегата Чолаков го каза – преди половин час го каза, няма значение, пропуснали сте го. Това, господин Петков, щеше да бъде вярно само при едно положение, ако примерът, който дадохте Вие за видеонаблюдението в дома,

искам да взема отношение по два текста в пакета, който обсъждаме в момента. Те са § 11 „Звено за машинното гласуване“ в редакцията на Комисията споделя защо редакцията на Комисията се различи от редакцията на вносителя по темата за гласуването в чужбина. В общия смисъл всички разпоредби, които визират. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Може ли в две изказвания да го направите, за да не се получи това, което се получи в началото? Добре ще го направя в едно изказване, тогава, за да не утежнявам дискусията. Защото фактически това, което искам да кажа, е едно и също и по двете теми. Колеги, то е свързано, включително с това, което говорим за видеозаснемането и с възможностите на държавата да изпълнява ангажиментите, които е поела чрез законодателството, което приема. Казвали са ми, че съм етатист. Аз съм етатист. Това означава, че искам да имаме силна държава, която да се държи като държава. Това означава тя да изпълнява ангажиментите си, които поема. Да не поема обещания, които не може да изпълни. Или поемайки ангажименти, ако няма ресурса да ги изпълни, да стане по-голяма беля. В звеното за управление на машинно гласуване в редакцията на вносителите беше предвидено това звено да се занимава с машинното гласуване, неговия софтуер или в какъвто там вид и с електронното дистанционно. След голяма дискусия се съгласихме, че може би на този етап това звено е добре да се занимава само с машинното и да не бърза да се занимава с електронното дистанционно, за да не създаваме индикации, че едва ли не от догодина можем да въведем електронно дистанционно гласуване. гласуване. Разбирам, колеги, желанието ние да сме нови, модерни и непрекъснато да изпреварваме целия свят, само че има обективни реалности – те са финансови, технически, технологични, каквито искате – материални, човешки, които слагат някакви лимити на фантазията. Специално за електронното дистанционно знам, че… Най- малко господин Божанов сега ще възрази и ще каже, че той е готов още утре да го въведе както в Естония. Само че, като си спомням, че преди седмици всички сайтове на държавни ведомства бяха сривани методично и периодично – позволете да имаме своите притеснения. Смятам, колеги, че, отново може би ще се повторя, когато ние не сме готови да направим нещо, може би е по-добре да помислим малко по-дълго време. Да направим тестове, ама не в реални условия, сухи тестове или както там му казвате Вие. Да видим как работи цялата тази работа. Да го направят по-напреднали от нас държави, ако може. Нека да опитат първо те, пък ние тогава. Това нито е срамно, нито е грешно. Само ще Ви илюстрирам, че проблемът с тези машини, за които сега говорим, дойде именно заради прибързаното им въвеждане. Прибързано и необмислено. Ако сме честни хора, това ще си го признаем. В нощта срещу Разпети петък, а това е Разпети петък, мнозинството тогава силово наложи във всички секции над 300 избиратели да се гласува само с машини. На следващия ден, когато се събудихме с публикацията в „Държавен вестник“, се оказа, че няма машини и трябваше да се купуват. След това се оказа, че 2000 машини не достигаха. Не знам дали си спомняте, в последния момент се наложи на форсмажор отнякъде да се търсят 2000 машини и отнякъде по света само и само да могат да дойдат. След това се оказа, че няма държавен склад. То и до ден днешен – не знам дали знаете – няма държавен склад. Оказа се, че не знаем кой пише софтуера. Не знам дали знаете, ама и днес не знаем. Все още не знаем. Значи с онова прибързано действие тогава държавата беше извадена от избирателния процес. Практически държавата ни беше извадена и той беше поверен, както знаете, на частна фирма, на софтуерни специалисти – български, чужди – хаос. Значи това не е държава. Това е хаос. Така че аргументът, с който редактираме или ревизираме, или каним колегите от „Демократична България“ просто малко по спокойно да пообмислим още малко. Идеята ми е, имайки злощастния опит на машинното гласуване, с което се борим в момента, не че се борим, в смисъл с проблемите, които то създава, се борим, с неяснотата и доверието, които то генерира в мига, в който беше гласувано тук в тази зала. Ако искате да възстановяваме доверието, за което всички говорим, нека някой неща да ги правим малко по-внимателно, малко по-спокойно и да не бързаме да сме първи в света. Защото, когато някой път опитаме да сме първи в света, се удряме лошо. Така че пак да кажа: аз ще подкрепя текста на Комисията, разбира се, специално за звеното. Одобряваме да има такова звено. Защото то е стъпка към връщане на държавата в изборния процес и ние това го одобряваме, но просто, връщайки я, да не прибързваме да си отваряме

Първа реплика – господин Божанов, втора реплика господин Василев и трета реплика господин Стоев. Господин Чолаков, първи са Естония, които са съсед на Руската федерация и са били обект на доста кибератаки, но това не е имало толкова негативен резултат, даже никак. Относно това дали това звено трябва да се занимава и с дистанционно електронно гласуване, в момента § 45 казва, че Централната избирателна комисия прави именно експерименти. Това, което аз искам, е ние да направим като Швейцария. Швейцария преди две години започна изграждането на система за дистанционно електронно гласуване и покани експерти от цял свят – аз получих имейл също, да разгледа този код там и да напишат статии. И те пишат статии. Откриват някакви проблеми – те биват отстранявани. Ние искаме този процес обаче да е уреден в Закона, защото, ако го няма, ЦИК няма да го започне изобщо. Не казвам от утре да въведем дистанционно електронно гласуване. Не ни приписвайте чак такъв ентусиазъм. Казвам, че този текст трябва да остане там, за да има ЦИК правно основание, включително да си довърши действащ Проект с европейско финансиране, а не като му махнем основанието от Закона, той да остане всъщност невъзможен. (Реплика.) Проект има, госпожо Трифонова, извинявайте. Относно това дали хората имат доверие, или нямат доверие е функция на много неща, включително начина на въвеждане, включително това какво говорим в предизборни кампании и не само. Ние имаме едно социологическо проучване от лятото, в което питахме хората: съгласни ли сте, че машинното гласуване е гаранция за честни избори. Отговорът е от нула до 10. Знаете ли какъв е резултатът – над седем. Тоест, хората – социологически тествано, всъщност вярват на машините. Да, Вашите избиратели вярват най малко, но дори и те са над пет, въпреки това двугодишно облъчване с недоверие. Така че смятам, че не сте прав. Трябва дистанционното електронно гласуване да остане като експеримент, за да може Централната избирателна комисия да го проведе. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Божанов. Господин Василев.

Господин Чолаков, съгласен съм с Вас, че трябва да внимаваме какви задължения вменяваме на държавата, тъй като бях в служебния кабинет, който трябваше да закупи много на брой машини и да ги подсигури за изборите, така че да може да се проведе напълно машинно гласуване – 2021 г. г. Напълно наясно съм този процес колко беше труден, сложен и накрая министърът на транспорта трябваше да организира и специални коридори, за да могат да пристигнат машините в България, но се справихме. Имаше машини навсякъде. Хората гласуваха с машини и нямаше проблем. Мисля, че и с това да запишем камерите, които така или иначе ги има в повечето секции, защото те са в училища, също ще се справим. За дистанционното гласуване не смятам, че ще се справим, но господин Божанов ясно обясни, че тук не става въпрос да го въведем от утре. А става въпрос да започнем експерименти и когато след едно известно време тези експерименти вече са достатъчно надеждни, да започнем да говорим за неговото въвеждане. Както между другото се случи с машините. Що се отнася до това кой е създал хаоса. Как да кажа, машините ги въведохте Вие, правителството на ГЕРБ избра изпълнителя – „Сиела Норма“, както и вида машини, които бяха закупени. Така че, ако сте недоволен от това, че няма код, има код, как точно е работило, държавата е абдикирала или не е абдикирала, обърнете се към Вашите колеги, които са взели

оправяме хаоса, който беше създаден не от нас. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Чолаков, първо искам да взема отношение относно Вашето твърдение, че не трябва да въвеждаме нормативни изисквания към това, което не може да се изпълни. Това изискване за видеозапис е от 2021 г. До този момент Вие твърдите, че държавата не може да осигури видеозапис на 12 хиляди камери. Искам да Ви припомня и едно друго Ваше твърдение, което изложихте в Комисията, че Вие много бихте били доволен, ако се въведе видеонаблюдение в реално време, и много ще се радвате да може да наблюдавате секциите в район „Източен“ в град Пловдив. Аз имам един въпрос във връзка с това нещо: както Вие защитавахте да няма видеозаписващи устройства в комисии – такова е предложението на парламентарната група на ГЕРБ за момента, как, след като видите закононарушение, което се извършва в реално време в район „Източен“, и искате да съобщите за това закононарушение, с какъв доказателствен материал ще подкрепите това свое твърдение? Ама аз видях?! Относно проекта, който тук се спомена – за ЦИК, за пилотното електронно дистанционно гласуване, не само че има такъв проект,

За видеозаписите мисля, че се разбрахме и не знам защо го въртите още. В смисъл – ще подкрепим да има видеозаписи. Ако се окаже, че държавата има техническа възможност да го обезпечи, толкова по-добре. Спрете, спрете тази тема – ще има видеозаписи, стига толкова. Колкото до другите теми, господин Василев, аз съм говорил с моите колеги от ГЕРБ и те са наясно с проблема били са наясно с проблема и са наясно сега. И тази трескавост, с която беше наложено 2021 г. в тази зала машинното гласуване, никой не е бил подготвен, никой не е предвиждал да стане по този, извинявам се за може би жаргонния израз, урбулешки начин, но просто тогава мнозинството не знам защо беше решило, че сега ще модернизира България със силови темпове. Понеже ГЕРБ е забавил модернизацията, затова ние сега ще я модернизираме силово. И това беше казано, между другото, точно от тази трибуна, и то точно с тези думи: „Вие забавихте модернизацията на нашето общество, затова сега ние ще го модернизираме силово.“ Това е, между другото, чисто концептуален спор между еволюционния и революционния подход. Явно ги има и двата метода няма да го решим. Казвам, че контекстът на разговора беше този – еволюционният или революционният. Опитахме революционния, затова сега ще се върнем на малко по-еволюционен. Просто така върви историческото махало. Иначе знаете ли, това, което много ме интересува, и ми вярвайте, казвам го чистосърдечно, по какъв начин на нас ни се внушават идеи? Как става, с какви механизми на нас ни се внушава една идея, която ни тласка в някаква посока, ние се втурваме и доста често не успяваме или се проваляме в лошия случай? Спомням си, една фраза има в „Българи от старо време“ на Любен Каравелов, която по памет перифразирам, тя гласи следното: ти не давай на българина нещо, което е добро за него, а му дай нещо, което е ново; каквото и да е – важното е да е ново. Това е синдромът „криворазбраната цивилизация“ – много искаме да сме модерни, много. Щом е ново, то е добро. Аз призовавам – стъпвайки върху класиците ни, които явно са познавали българите по-добре, отколкото ние ги познаваме сега,

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Няколко важни неща. Първо, добре е, че имаме съгласие да остане видеозаснемането. Надявам се, че това и в гласуването ще бъде видяно по очевиден начин. Аз не видях някой в парламента да каже, че е против. Така че, надявам се, когато опрем до гласуване… Всички казаха, че са за видеозаснемането. Ако някой е против, моля да дойде тук да си каже, за да няма изненади после, да бъдем честни. Вторият много важен въпрос. Това, че Общественият съвет към ЦИК има различно, понякога критично мнение, е полза! Ние нямаме смисъл от Обществен съвет, който само да подкрепя решенията на ЦИК, от такова нещо няма полза! Обществените съвети трябва да са критични, да дават алтернативи, да показват кога някой не си върши работата! Това не може да бъде основание за закриване на Обществения съвет. Така че, колеги, призовавам Ви, когато дойдем до гласуване, да запазим Обществения съвет към ЦИК – колкото по-критичен е той, толкова по-добре! Дистанционното електронно гласуване го въведохме, колеги, от компютъра вкъщи 2016 г., преди шест години. Имаше серия от експерименти. Никой, както каза и колегата Божанов, няма да го въвежда като приложение от утре. Обаче ако махнете експериментите, ако махнете пътната карта, която беше приета, защото има пътна карта за реализация, това ще ни върне на нулата. Защо го правите? Шест години има усилия в тази насока – може да са малки, но са конкретни. Въпросът е да продължим по този път. Защото каква е крайната цел? Българите в чужбина, които са между 1 и 2 милиона души, да участват не само в избори, референдуми, допитвания към тях, да бъдат въвлечени в процесите в България. И тук дистанционното електронно гласуване е уникално, уникален способ, начин да ги привлечем, да знаят, че техният глас има значение. Чухме Вашето безпокойство, но поне на експериментално ниво, като пътна карта да го запазим. Вие искате всичко да зачеркнете, тези шест години, Законопроекта, който ние внесохме, да ни върнете на кота нула! Е, какъв е смисълът? И още един много важен въпрос. Бележката, разписката от машината е малка, колеги, тя е като билетче за градския транспорт, малко по-голямо, колкото две билетчета, окей. колкото две билетчета, окей. Лесно могат да бъдат загубени, затова е страшно важно да има протокол от машината, която да е сметнала резултата. А не комисията да брои тези билетчета, защото там, където има тези разписки, там, където има недобросъвестни хора, а винаги има недобросъвестни хора, е възможно част от тези разписки да изчезнат. Да, важно е видеозаснемането, всички го подкрепяме. Но какъв е смисълът да има машина, ако тя не брои хората, гласували машинно? Тоест Вие искате да ни отнемете на практика машинното гласуване, без да го казвате. Защото ако няма машинно преброяване на тези, които гласуват машинно – нашите избиратели ще гласуват машинно, искате комисията да ги брои, грешките ще станат страшно много, колеги. Комисията ще брои хартиени бюлетини първо, после разписки от машините. Ами то какъв е смисълът? Жечо Станков.) Няма значение, няма значение, защото тук са преброителните центрове, тук са преброителните центрове! И ако Вие сега не ги подкрепите, ще кажете в другия параграф: ама не ги... Сега ще видим как ще гласувате. Ето тук колега от ГЕРБ – за протокола – казва, че всички предложения на „Демократична България“ ги подкрепя, така че аз се надявам това да не са само думи – да се превърнат в дела, уважаеми колеги. Най-накрая, истината е, колеги, че никой от Вас не можа да докаже, че заради хартиените бюлетини има спад в избирателната активност. Това е само теза, слух, няма никакво такова проучване, няма никакво доказателство.

и всички Ваши тези ще бъдат тествани. Ще има ли по-висока активност например? Ще се повиши ли това, което Вие предлагате? Ще скочат ли измамите? Ще се върне ли голямото купуване на гласове, контролираният вот? Защото, ако се стигне до това, ще възникне въпросът: кой го допусна? Къде бяхте, защо го допуснахте? Така че, колеги, надявам се на повече разум, особено по въпроса – машината, и хората, които гласуват машинно, да смята резултата. Знаете ли кои са най-големите привърженици на машинното гласуване в България? Това са секционните комисии, колеги, те са най-големите привърженици на машинното гласуване! Защото, като ги накарате цяла нощ да броят, Вие ги побърквате. Това са хора, нормални хора като нас и те са съсипани – цял ден са били на работа! И как ще искате сега да преброят хартиените бюлетини, отделно да преброят и разписките от машините?!

едно интервю, думи на професор Михаил Константинов, който казва, че на три последователни избора миналата година 600 хиляди българи има спад, като гласоподаватели – не са отишли до урните. Шестотин хиляди българи! Това е по отношение на Вашата теза за хартията и активността. Иначе да Ви кажа – бъдете спокоен, чухме Ви.

Първата е за прословутия район „Чужбина“, за който аз до момента не съм чул изобщо някой да казва конкретно как ще се случи. Дори господин Асен Василев, който обяви, че подкрепя създаването на район „Чужбина“, тук изложи няколко варианта. Каза: може би ще направим избирателен списък на база колко са гласували или може би ГРАО и МВР ще проверят как се прави този избирателен списък. А ние сме на второ четене и искаме да въведем район „Чужбина“, както се казва, още от утре. Кой ще го пише това, кой ще носи отговорност за това? И Ви казвам, че аз няма да нося отговорност за това – аз съм против район „Чужбина“. Казвам Ви го абсолютно откровено. Против съм район „Чужбина“, защото това ми се струва недомислено. И към господин Димитров, който очевидно е омаян от нашия председател на парламентарната група и не ме слуша, но все пак да му кажа. Този подход, при който една на повърхността хубава идея, защото всеки ще каже: хубаво е, нека да има, и българите в чужбина да имат район, и те да гласуват с преференции, защото това е основният аргумент те не могат да гласуват с преференции, и ние ще им направим район, в който да гласуват с преференции. Този подход е изключително вреден, защото той обхваща само повърхността – електронно гласуване, дистанционно. Ама ние сега, ние сме го подготвили, нито знаем до какво ще доведе, ама, давайте, защото това е XXI век. И XXII век не знам какво ще правим?! Ние XXI век ще приключим с всички неща. Аз съм скептичен към тези новаторски идеи, които Вие излагате тук. Наречете ме ретрограден. По-добре да съм ретрограден, отколкото да съм наивен. Това според мен е грешка. И по отношение на машинното гласуване съм скептичен. И ми отговорете на един въпрос: как ще направите местните избори с машини? По колко страници ще се отварят? Аз много добре помня президентските и парламентарните избори, които бяха проведени 2 в 1, колко хора не можаха да гласуват на парламентарните избори, защото се бяха объркали, бяха гласували само за президент, после машината не им даваше да да упражнят вота си за парламент. Това на местните избори ще бъде абсолютен погром и тогава няма как да носите отговорност, защото тогава ще обвините пак някой друг, както винаги правите. А нашата голяма грешка е, че ние толкова често сме се водили по Вашия акъл, че сме натворили и ние такива глупости в Изборния кодекс, дето се чудя изобщо защо сме ги направили. Извинявайте. И се извинявам и на българските граждани, че сме Ви слушали толкова дълго време. Благодаря Ви. Ще дам на „Продължаваме Промяната“ третата реплика, да редуваме. Господин Куленски, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Димитров, аз и в Комисията по правни въпроси не чух абсолютно никакви аргументи, че избирателната активност е намаляла заради машинното гласуване. Едни празни, голословни твърдения. Въпреки това ние боравим с цифри, а цифрите категорично показват, че в секциите, в които се е гласувало под 300 избиратели, в които продължава да се гласува с хартия, спадът на избирателната активност е по-голям, отколкото в секциите, в които се гласува с машина. Тоест, какъв е изводът? Че машината не е причината за спадането на избирателната активност, а може би политиците трябва да търсят някъде другаде проблема, в липсата на доверие може би към тях. И нещо друго. Аз много пъти чух, че машините били манипулирани. Обаче хората, които твърдят, че са манипулирани, това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Доколкото ми е известно, те не са изпратили представител

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз няма да бъда емоционален като колегата Биков. Господин Биков, ако за повече неща ни бяхте послушали, щяхте да сте по-добре, да знаете. (Шум, смях от ГЕРБ-СДС.) Но това е друга тема, сега няма да влизаме в нея. Сега, конкретно, сваляйки емоциите надолу, по конкретните въпроси. Никой не казва: колеги, да въведем дистанционно електронно гласуване от компютъра вкъщи веднага. Казваме: правят се експерименти. Вие искате да ги зачеркнете. Защо бе, господин Биков? Защо шест години опити, напредък, знание, проекти да ги спрем? Защо да ги спрем? Има си пътна карта, нека се движим по нея. Това Ви казваме. Защо искате, господин Биков, един демократ като Вас, убеден демократ, който не иска вече да бъде и съветван, да махнете Обществения съвет към ЦИК? Какво Ви пречи? Защо искате да го махнете? АЛЕКСАНДЪР Докато не видим гласуването, не сме спокойни по темата. От ДПС ни обясниха, че още искат да го махат. Така ни казаха и ни казаха защо. Защото излизали с различно мнение и това било проблем. Това казаха. Ама, то идеята на обществените съвети, колеги, е да имат различно мнение. То, ако има обществен съвет, който да ти казва, че си най-красивият, ама не ти трябва такъв обществен съвет! Трябва ти критичен обществен съвет, който да ти показва проблемите. Невинаги ще е прав, невинаги са прави, обаче такъв обществен съвет ти трябва. Колеги, погледнете сериозно на нашата идея за преброителни центрове. Неслучайно Ви казах, че най-големите привърженици на машинното гласуване са секционните избирателни комисии. Членовете, да, членовете са най-големите привърженици, защото знаете хората в какво положение са след 14 часа работа. Така че, ако има преброителни центрове, това води до специализация, освен това гледате по-малко записи, защото там се брои – на определен брой места в страната записите са по-малко, по-лесно могат да бъдат проверени. И още едно нещо. Сериозно да погледнем на въпроса машината да дава протокол, а да няма само преброяване от страна на секционната избирателна комисия. Да има протокол, който да бъде взет от секционната избирателна комисия. Защото ние ще призовем нашите избиратели да гласуват машинно, както досега. Това е защитата на техния вот. Но Вие искате да отнемете на нашите избиратели правото да им излезе протокол от машината, който да е преброил гласовете и преференциите. Защо? Защо?! Искате това броене да отиде върху секционната избирателна комисия. Защо? Защо го предлагате това? Значи, на тези, които вярват на машината, дайте право на машината да сметне и гласовете. Дайте право! Като не вярвате на машините, си ги смятайте там и си ги бройте, което ще видите до какви проблеми ще доведе, но не отнемайте правото на тези, които гласуват машинно, и резултатът да е машинен най-накрая, уважаеми колеги. ПРЕДСЕДАТЕЛ За да има по-малко емоции, трябваше този дебат да не бъде наведнъж, да прегледаме секциите, в които имате съмнение, една по една, да извикаме ЦИК – една по една секции, да видим какви проблеми виждат отделните парламентарни групи. А Вие искате набързо

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз ще направя няколко бележки по предложенията и приетите такива от Комисията в § 4, 5, 6, 7, 8, тоест тези предложения касаят попълването и подписването на декларациите на лицата, които не фигурират в избирателния списък, но имат право да гласуват в тази секция и се дописват в изборния ден. Тези лица се предвижда по предложенията да попълват декларацията и да я подписват пред секционната избирателна комисия. Към настоящия момент текстовете – и в чл. 29, и в чл. 33, и по-нататък в няколко текста се казва, че лицето представя такава декларация. Защо е нужна, колеги, такава декларация? Такава декларация е нужна като основание да се носи наказателна отговорност, ако лицето гласува повече от един път, тоест, ако лицето гласува два пъти, то носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Какъв е редът за установяване на това престъпление? Уредено е в Кодекса. ГРАО прави проверка на всички дописани лица дали са гласували повече от един път. Ако ГРАО установи такива действия, уведомява Централната избирателна комисия с данни на лицето. Централната избирателна комисия е длъжна да изпрати тези данни на и да се придвижи нататък производство по носене на наказателна отговорност. Самото попълване на декларация и подаването пред секционната избирателна комисия, колеги, ще утежни и ще усложни изборния процес в пъти и в страната има предложения, които са направени по 29, 33 и така нататък, но особено в чужбина. Защото, докато в страната дописванията са рядкост и са малък процент, то в чужбина в секции, които са открити, да речем, с 40 заявления, гласувалите са 800 или 900, тоест тук говорим за 90 и повече процента дописани лица. Ако си представите как върви изборният ден в една секция в чужбина, възможността да гласуват тези 600, 700 или 800 лица е нищожна. В тази секция няма да могат да гласуват повече от 100 човека заради времето, което ще отнеме попълването на тези декларации. Подаваме всякакви декларации, колеги, подаваме данъчни декларации – безброй много декларации. Колко от тях попълваме и подписваме лично пред органа, по който подаваме декларацията? Смятам, че няма необходимост от това. За мен съществува и конституционен проблем. Тук с тези предложения се въвежда образователен ценз за лицето, което гласува. Защо? Защото има лица, които не могат да пишат на български език, това е факт. Има лица, които не по своя вина не могат да пишат на български език, колеги. Конституцията казва, че е право и задължение на всички български граждани да изучават и да ползват български език, това е така. Но създава ли българската държава гаранциите, които тази Конституция дава? Създаваме ли възможности навсякъде по света българските граждани да изучават български език? Имаме ли училища? Нямаме. Ще чуем реплики – българската държава няма възможност, за съжаление. Така е, няма възможност навсякъде да има училища. Но когато въвеждаме санкции и задължения за нещо, трябва да създаваме необходимите условия за упражняване на права. Кажете ми как този текст ще гарантира правото на всеки български гражданин да гласува, ако има такова право, разбира се, ако не е лишен от право да гласува? Тук законодателят не може да отговори на този въпрос. Ако едно лице не може да попълни тази декларация, то няма да има право да гласува. Как се Как се преодолява това противоречие с неговото право да гласува, защото Конституцията казва, че български гражданин, независимо къде се намира – в страната или по света, той има едни и същи права. Така че смятам, че въвеждането няма да реши някакъв проблем. Напротив, това е пречка и лишаване от възможност, разбира се, не е забрана, но практически лишава от възможност голям брой български граждани да упражнят конституционно гарантираното си право да гласуват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Хамид, първо, искам да взема отношение по няколко твърдения, които направихте. Първо, знаете, че в закони се въвеждат редица декларации и документи, които трябва да се подписват. В същото време обаче това, че едно лице е неграмотно, не го освобождава от това негово задължение, какъвто е и случаят. Знаете, по реда на ГПК има ред как неграмотно лице попълва декларация и документ, когато е неграмотно, как се подписва – с отпечатък, двама свидетели се подписват. Ако смятате обаче, че едно такова неграмотно лице, което трябва да попълни декларацията по съответния предвиден в ГПК ред, би затруднило изключително много изборния процес, направете редакционно предложение само и единствено подписът да се полага пред комисията. Защо? Защото, ако и подписът не се направи пред самата самата комисия, имайте предвид тогава, че ние не можем да установим кое лице реално е подписало тази декларация. И в този случай, ако след това имаме извършено престъпление и се направи една експертиза за това кое е лицето, положило подписа, и се установи, че това не е лицето, което уж е гласувало два пъти, то няма да носи наказателна отговорност. Така че нека поне подписът да остане, както повелява ГПК, с пръстов отпечатък, със свидетели, но иначе нарушаваме – реално по този начин няма да има носене на наказателна отговорност, ако лицето реално не е попълнило тази декларация. Това е идеята на предложението. Тези декларации се попълват пред СИК,

аз Ви слушах внимателно, обаче Вие си противоречахте. Казахте, от една страна, Конституцията казва: „правото и задължение да се образоваш и да получиш образование“, от друга страна, „правото да гласуваш“. Вие казвате едно право е по-голямо от другото, с една дума, да гарантираме правото да гласуваш, но това, което е за образоването, там е и елемент на задължение. Не може да избираме избирателно в Конституцията кое да си изберем. Ние ако дадем това право, някой ще каже – ами аз не искам и данъци да плащам. Така че нека да спазваме конституционните и права, и задължения, и, разбира се, всеки да има възможности и да гласува. Аз не виждам нищо лошо в тази декларация. И, между другото, не съм съгласен с Вас, че ще могат само 100 човека да гласуват на едно място за целия период.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Хамид, от Вашето изказване аз разбрах, че Вие твърдите, че ние въвеждаме образователен ценз за гласуване, задължавайки българските граждани, които упражняват това право, да знаят български език. В крайна сметка бюлетината една за всички, независимо дали гласуваме в София, в Австралия, в Турция или в САЩ. Така че, ако лицето не може да чете най-малкото на български език, как ще упражни своето право на глас? Тук двете неща ми се бият, така че моля за малко пояснения. Благодаря. Благодаря, господин Куленски. Господин Хамид – за дуплика. Благодаря. Отзад напред – господин Куленски, има лица, които могат да четат, но се затрудняват да пишат. Даже има такива в България в момента, които имат завършено основно образование и се затрудняват да пишат, това е факт, това не можете да го отречете, които са тук в София и това си проличава, когато отидат да си вадят документи за самоличност. Така че тук е разликата, затруднението е при писането, наистина има затруднение при писането. Господин Стоев, на Вас ще отговоря, защото другият колега явно не ме е чул, няма да му правя дуплика, поставихте два много важни въпроса. Първо, казахте, че има редица закони, които задължават подаването на декларации, но нито един, абсолютно нито един закон няма задължение пред органа да се попълва тази декларация. Аз това го казах – няма нито една декларация, в нито един закон. Има няколко декларации, тук господин Матеев го няма в залата, но в нотариалните производства има декларации, които трябва да се подпишат пред нотариуса, но не и да се попълват. Дори когато продавате или купувате недвижим имот, Вие само подписвате декларацията по чл.

че Конституцията задължава едно лице да владее български език, създава ли тези възможности за това лице? Защото няма как да задължаваш някой да прави нещо, ако не си му осигурил тази възможност да изпълни задълженията си. Тук е големият проблем. Има стотици хиляди български граждани, които са напуснали тази страна не по свое желание, не по своя вина. Те вече имат деца в други държави, които не са имали възможност да посещават български училища, защото няма, не защото не искат. Тези деца са пораснали, вече са над 18 години, имат право да гласуват. Те не могат да пишат на български не по своя вина. Ето тук тук казвам, че тези хора трябва да им бъде дадена възможност да упражнят правото си да гласуват, а ако някой гласува два пъти – има Наказателен кодекс, ще си понесе отговорността по него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Преди Вас е Калина Константинова. Да, заповядайте.

Всички се чудят как им хрумна на ГЕРБ да предложат да бъде заличен Общественият съвет към ЦИК. Господин Карадайъ вече каза, че не е удобен, защото критикува действията на ЦИК, което всъщност му е работата. Какво толкова направиха, с какво навредиха? Как станаха рязко излишни и трябваше да им бъде затворена устата завинаги? Отговорът е много прост, елементарен. На заседание на Комисията по електронно управление преди две седмици като председател ги поканих заедно с редица други организации на обществено обсъждане на внесените текстове за изменение на Изборния кодекс, за да изразят становище за така направените по тяхната компетентност изменения и познайте какво казаха те. Нека да чуят всички в тази зала какво казаха, което да предизвика желание у ГЕРБ да ги заглуши и заличи. Чета Ви дословно представеното от тях в писмен вид становище, предвид факта, че Вие не ги поканихте в Правната комисия и не ги изслушахте. Заглавието е: „Да избегнем най-лошото на смесения вот.“ „Общественият съвет настоява народните представители да не допуснат едно безсмислено и вредно предложение за промяна в Изборния кодекс, сумирането в изборните секции на гласовете, подадени с машини и хартиени бюлетини, завръщането на възможността гражданите да предпочитат единия или другия метод да подадат гласа си, вече са изговорени множество за и против. Не изглежда да е така с идеята на един от проектите за изменение на Изборния кодекс, десетките хиляди членове на секционните избирателни комисии – СИК, да бъдат натоварени с упражнения по аритметика в края на 13-часовия им работен ден. Това предложение възпроизвежда ситуацията от нощта след изборите на 4 април 2021 г., на които можеше да се гласува по предпочитание с хартиена или машинна бюлетина. Тогава именно заради сборуването и предвидимите много бройни грешки в протоколите на СИК стана мъчително продължителен процесът за обработването им в районните избирателни комисии. Прилагането на този подход на предстоящите местни избори, които са винаги две в едно, три в едно, а на места и четири в едно, с броене на преференции в листите за общински съвети, ще постави секционните комисии в безпрецедентно трудна ситуация и създава опасност от блокиране на УИК в навечерието на евентуален втори тур за кмет. Самата логика на машинното гласуване е насочена към ограничаване на човешкия фактор при отчитането на резултатите, каквато е практиката и според сега действащото законодателство. Машинните гласове да се снемат в РИК от тъй наречените технически записващи устройства – флашките. Също при случаите на проблеми с машината и преминаване към хартиени бюлетини съответният формуляр за протокол не изискваше СИК да сумира данните от двата Общественият съвет повтаря препоръката си от свои предишни анализи за ефективно използване на специализираните устройства, да се запази досегашната практика да няма преписване на данните от финалния машинен протокол в протокола на СИК, който да е от две части и да съдържа минимума от данни за прозрачност и анализ на резултатите. Сумирането на числата, гласове за кандидатски листи и преференции от хартиения и машинния вот да става в изчислителните пунктове на РИК.“ Становището е входирано на 8 ноември 2022 г. Да, колеги, те имат мнение и, да, затова съществуват. Това са 16 организации, които бдят над законността и неприкосновеността на вота на българите и казаха – правите грешка, създавате хаос. Цитирам отново, първото изречение: „Общественият съвет настоява народните представители да не допускат едно безсмислено и вредно предложение за промяна в Изборния кодекс.“ И няколко дена след входирането на това становище веднага трябваше да бъдат неутрализирани, заглушени, заличени. Слава богу, че това са експерти, човеци, хора с кауза и с глас в една демократична държава и не можете да ги задраскате като неудобен глас в изборен протокол. Има кой да ги чуе, има кой да ги оцени, има кой да ги защити. Хубаво е, че сами предлагате да не подкрепите собствените си предложения, които вече са приети, а пък сега няма да ги подкрепите, но имайте предвид, че няма да Ви позволим да потъпквате гражданското общество, няма да Ви позволим да рушите безнаказано и няма да Ви позволим да заглушите тези, които Ви търсят отговорност за постъпките. Благодаря Ви.

За протокола – госпожа Кръстева. Уважаема госпожо Константинова, разбирам патосът, с който браните машинното гласуване. Мога да разбера защо сте против хартиената бюлетина, обаче не мога да разбера защо не уважавате становището на такива изявени специалисти като професор Константинов, които имат голям опит в провеждането на избори. последното си интервю той казва следното: „Запомнете две цифри 73 и 27 – 73% от гласувалите граждани желаят да упражнят правото си на глас чрез хартиената бюлетина. Виждате какво е съотношението и тъй като правната норма трябва да отговаря на очакванията на обществото, явно гражданите очакват да бъде така изменен Изборният кодекс, че да могат да реализират правото си на глас с хартиена бюлетина.

бил скептичен към Обществения съвет по принцип и ще Ви кажа защо, и искам да ми отговорите обаче конкретно на въпросите. Първият ми въпрос е на какъв принцип е подбран този обществен съвет, какъв е принципът, критерият? Защото там аз не виждам например нито един човек, който преподава в университет, който и да е било университет – изборни системи, и изборни практики, защото това са специалисти, които могат да кажат, да дадат някаква оценка или някакъв анализ. Аз виждам например тук, че участват Асоциацията Асоциацията за реинтеграция на осъдени лица. Сега какво прави това в Обществения съвет на ЦИК? Каква експертиза има тази организация по отношение на изборния процес или просто там, който се е записал първи, е станал член на Обществения съвет и си е сложил един етикет? Единственото име, което на мен ми е познато отнякъде, е Благой Цицелков, който, доколкото си спомням, беше репортер. Хубаво, нека да има и журналисти, нека да има и някакви хора, но нека да има и някой, който разбира от избори в крайна сметка, защото благодарение на тази селекция – не зная кой я е направил, това ми е вторият въпрос. Кой прави селекцията? Кой казва – тези ще бъдат членове на Обществения съвет – тези хора или организации, а тези няма да бъдат, защото едните са така и така, а другите са онака и онака? Има ли го това нещо? Кой го прави това нещо? И затова аз няма как да не бъда скептичен към един такъв орган.

това са ми двата въпроса – кой избира Обществения съвет на ЦИК и на каква база и ще имате ли някаква инициатива да вкарате там и някой, който разбира от изборен процес? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Госпожо Ангова, за трета реплика. Използвайте певческата техника за отдалечаване от микрофона при взимането на високите тонове. предложение на Десислава Атанасова е за закриване на Обществения съвет. Но ние не знаем конкретната причина за това дали наистина е заглушаване на гласа на гражданското общество, и след малко ще Ви прочета точно какво се опитвахте да заглушите, или всъщност е опит за отвличане на вниманието от това, че връщат изцяло хартиената бюлетина и правят машините просто едни принтери. Каква е следващата стъпка? Да върнем Морзовата азбука или пишещата машина – това да гласуваме. (Реплики.) Нека да Ви прочета текста на чл. 55 за гражданите, които ни гледат днес, какво се опитахте Вие да премахнете. „Към Централната избирателна се създава Обществен съвет от представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори за осигуряване на прозрачност, демократичност и и честност в изборите.“ Това ли искате да премахнете – вместо прозрачен процес да го направим скришен, таен?! Вместо демократичен – авторитарен, контролиран?! Вместо честен – да го направим продажен, така ли?! Госпожо Константинова, какво мислите по въпроса?

Благодаря, господин Председател. Не е правено нито от Вашата парламентарна група, нито от анализатори, нито от социологически агенции. Гледали сме и можем да цитираме всякакви непредставителни проучвания, направени по предавания по телевизията, експерти от един или друг университет и мнения на много хора. Това е окей, всеки има право на мнение, всеки експерт има право да го изрази. Няма как обаче да цитирате проучване, което не е представително, защото с това данните няма как да са актуални. Аз обаче много бих се радвала, ако такова се направи, ако го има и ако то бъде взето предвид, защото съм сигурна, че резултатите ще бъдат всъщност в другата посока. Колкото до господин Биков, не знам как да Ви отговоря, ама по-любезно, за да не изглежда като нападение към Вас, но отговорът на въпроса Ви е много прост и е малко унизително, защото критериите, правилата и всичко това е разписано в Изборния кодекс, който всъщност Вие сте гласували за него, виждате го, работите по него, предлагате изменения. Всички тези неща са вътре. Така че извън това, цялата процедура се изнася от ЦИК по избора, по всичко останало. Само да Ви кажа „Продължаваме Промяната“ няма в състава на ЦИК хора. Председателят на ЦИК е Ваш човек и въобще Вие имате толкова много представители вътре и те са част. Така че, като се обръщате към мен и ми кажете: „Вие си изберете някой.“ Не, Вие си го изберете, защото Вие сте там, а нас, както е ясно и по-късно ще стане ясно в тези текстове, ни няма там. Така че ние със сигурност не участваме в тази процедура и няма и да можем да участваме, поне засега. Всичко това е разписано в Изборния кодекс, погледнете си го, регламентирано е там – всички процедури се правят от ЦИК. Така че запознайте се по-подробно, преди да резнете главата на някой, поне разберете как е създаден, защо го има и къде го има. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Константинова. Росица Кирова.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, искам да станат ясни две неща. Госпожо Константинова, обръщам се към Вас конкретно. Първо… Да, изказване е, аз имам право да Ви спомена, Вие имате право след това на лично обяснение, ако се почувствате засегната. Първо, да боравим с терминология от типа на „това е Ваш човек“ показва начин на мислене и на подсъзнателно ниво показва какви цели си поставяте по отношение на Изборния кодекс. Това е първото. Второто е, че този Изборен кодекс е изработен по проект на Мая Манолова и една изключително бързаща парламентарна група, която толкова много бърза, че вече не е в парламента. Трето, по отношение на Обществения съвет. Аз съм съгласна с цитата, че неправителствените организации в състава на Обществения съвет са онези, които са упражнявали контрол върху изборите и които са следели за тяхната прозрачност и правилно протичане. Но ако сте участвали в изборен процес и Ви се е налагало да използвате неправителствена организация, която да упражнява такъв контрол, предполагам, че бихте били наясно с технологията. През 2015 г. аз съм се явявала на местни избори и тъй като коалицията, с която се явявах на местни избори, нямаше представители в секционните избирателни комисии и нямаше друг начин да упражним контрол освен чрез наблюдатели, застъпници и подобни наблюдатели от неправителствения сектор, ние ползвахме два спортни клуба, които се регистрираха към Централната избирателна комисия – има ясна технология. Никой от тях не разбираше от изборен процес. Имаха ясна конкретна задача какво да гледат и какво да правят. Подобни хора, ако са достатъчно упорити, сигурно и ако имат достатъчно последователно спонсориране, за да влязат като членове на този обществен съвет, защото, за да се занимаваш с това постоянно, предполагам, че сте наясно, че е необходимо да има достатъчно обезпечаване на дейността, сигурно могат да станат членове на Обществения съвет. Това в никакъв случай не означава, че тяхното мнение и становище, първо, е меродавно, второ, е достатъчно компетентно. Тук искам да отбележа нещо. Аз в никакъв случай не съм против съществуването на един обществен съвет, ако той изпълнява своите функции и е достатъчно разширен и има възможност в него да участват наистина експерти и хора, които са компетентни и се занимават с изборно законодателство. В тази връзка искам да Ви отбележа нещо, което може би малко ще разсее обстановката в залата. Тайната на вота е изключително важна и тя е въведена за първи път през 1856 г. в Австралия. Тя създава първата модерна система за тайно гласуване с частни избирателни секции и унифицирани бюлетини. По-късно това се превръща в хит и до началото на ХХ век системите за тайно гласуване и приблизително подобни на австралийския модел се превръщат в стандарт за демократичните нации. Какво искам да Ви кажа? Технологиите и начините на гласуване са променяни през вековете по различен път и начин, за да могат да гарантират онова, което обществото иска. Ако ние като общество си поставяме за цел повече български граждани да имат възможност да гласуват, то ние би трябвало да изберем най-достъпния начин за гласуване, който да е показателен за българските граждани. Тоест, който да дава възможност на българските граждани навсякъде да гласуват. Да лишим дори и дори и 10 човека от правото им да избират и да гласуват, означава да обявим себе си за не особено демократична държава. В този смисъл аз не виждам защо е необходимо да водим тези безкрайни дебати и да се убеждаваме, че трябва да дадем правото на всички да могат да гласуват по начина, по който те изберат. Всъщност с въвеждане на хартиената бюлетина, както Вие я наричате, и за начина, който е предложен, ние им даваме възможност да гласуват.

Лично обяснение ли? Личното обяснение след приключване на процедурата реплики и дуплики.

Този дебат трябваше да се състои, преди да се правят предложения за промени в Изборния кодекс. Този дебат не се състоя, днес сме свидетели как има опит за налагане на един Изборен кодекс, който според нас е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. С Изборния кодекс, убеден съм, и всички промени, всички ние тук, в тази зала, искаме при следващи избори, независимо дали ще бъдат предсрочни, или редовни, да се проведат в една нормална среда, да бъдат честни и да бъдат прозрачни. Машинното гласуване решава поне три проблема. Първо, огромния брой недействителни бюлетини. Второ, субективния фактор при броене на бюлетините. Трето, огромния брой сгрешени секционни протоколи, които са в основата на отчитане на изборните резултати. Аз обаче от днешния дебат и от предложените промени не виждам търсене на начин на решение на този проблем. Тогава ние си задаваме един въпрос – след като всички ние искаме едни честни и прозрачни избори, след като искаме да улесним българските граждани да могат да гласуват, след като искаме да вдъхнем доверие на българските граждани, че техният глас ще бъде правилно отчетен, за да може да се повиши избирателната активност, тогава един-единствен е отговорът. На ГЕРБ най-вероятно председателят им Бойко Борисов е дал указания да се създаде хаос с тези промени, за да може за пореден път да има възможности за фалшифициране на изборите. Господин Председател, приключвайки моето изказване, заявявам, че тези поставени от нас въпроси – елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на субективните фактори за броене на бюлетините, елиминиране на грешките в секционните протоколи и да има граждански контрол върху изборите по тях, трябваше да седнем и много отговорно да стигнем до решение на тези проблеми, които изредих предварително, а не на 15-часово извънредно заседание. Има решение, стига да има воля за решаване на проблемите. Това е изказване на господин Мустафа Карадайъ от 2020 г., а днес е още по-вярно.

Не можете да имате процедура. Като приключат трите реплики и дупликата, тогава. Още повече, Вие имате и дуплика. ПЕТЪР НИКОЛОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Кирова, във Вашето изказване, в което говорехте за този обществен съвет, Вие всъщност засегнахте нещо, което трябва да стане ясно на хората, които следят дебата. Кой избира Обществения съвет? Общественият съвет се избира от ЦИК. Това е отговорът, който ние получихме. А кой избира ЦИК? ЦИК избират политическите партии. В случая този ЦИК е избран основно от политически партии, които вече нямат доверието на обществото и не са влезли в парламента, като „Има такъв народ“, като „Изправи се! Мутри, вън!“ и така нататък. Общественият съвет не се избира от обществото, не се избира от народа, не идва свише по някакъв начин, Общественият съвет е функция на ЦИК. ЦИК. Ние тук сме тръгнали, говорим си някакви неща и постоянно се правим, че нещо е вярно, а то не е вярно. Господин Мартин Димитров преди малко в своето изказване каза: „Кой е доказал, че е намаляла избирателната активност?“ Ами това, че 600 хиляди души по-малко гласуват! Това доказа, че е намаляла избирателната активност. Нещо повече, бих казал аз,

Лично господин Мартин Димитров защитаваше тази теза от трибуната на парламента. Е, с въвеждане на машинното гласуване избирателната активност намалява с 600 хиляди гласа и ние казваме: ама няма никакво доказателство! Всичко е такова в този дебат. И докато ние не подходим професионално... Знаете ли какъв е критерият в политическата наука, когато се определя едно изборно законодателство дали е добро, или лошо? Консенсусно ли е, променя ли се във времето, или е нещо стабилно – това се гледа, не дали е мажоритарна, пропорционална, каква е системата и така нататък. ЦОНЕВ: Времето! ПЕТЪР НИКОЛОВ: ...е просто да седнем всички политически партии, да определим едни правила, които важат дълго време за всички и всички са удовлетворени от тях.

Госпожо Кирова, целта е не просто всеки български гражданин да има възможност да гласува, а гласът на всеки български гражданин да бъде отчетен. Защото, ако кажем: всеки трябва да има начин да гласува, можем да кажем: напишете си избора на едно листче, пуснете го през прозореца и това ще е валиден глас! Само няма кой да го преброи. При 5% минимум невалидни бюлетини при хартиеното гласуване всъщност ние лишаваме част от тези хора. Не казвам, че всичките са невалидни по тази причина, но част от тези хора ги лишаваме на практика от право на глас. Благодаря Благодаря Ви, господин Божанов. Съгласно Правилника съм длъжен да констатирам неточност. Всеки има право да гласува и това право му е осигурено от Конституцията. Не се конкурират правата, то е осигурено, неотменимо право е. Благодаря Ви, господин Председател. С дупликата ще започна от последния, който се изказа. Уважаеми господин Божанов, ако не може да гласува един избирател, няма как да му бъде отчетен и вотът. Тоест като начало, с изборните правила ние трябва да създадем равна възможност – такава, каквато е гарантирана от Конституцията, всички български граждани да упражнят правото си на вот. Що се отнася до изказването, за което поисках всъщност процедура към Вас, господин Председател, по начина на водене. Моля Ви, не допускайте в този така разточително провеждащ се дебат да се връщаме на споменаване на имена и правене на внушения, които освен всичко друго са неверни. Ако господин Борисов е искал да създаде хаос в изборната система, както Вие твърдите, за да спечели изборите, ако ако това е вярно, може би ще оспорите твърдението, че ГЕРБ и господин Борисов спечелиха изборите с машини на предходния избор, който беше проведен. Така че, господин Ананиев, не зная Вие може с парички да печелите изборите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Една секунда, госпожо Кирова. Господин Ананиев, според Вас сега държанието Ви отговаря ли на Правилника? Питам Ви, защото четвърти път, откакто съм седнал, говорите от място. Не Ви правя забележка, а само Ви поглеждам. Питам Ви: отговаря ли държанието Ви в момента на Правилника? Не, нали. Благодаря Ви. Продължете, госпожо Кирова. Ще дам отговор на това, с което завършихте, а то беше, че не знаете как ни избират нашите избиратели и защо ни изпращат тук. Избират ни с ясното убеждение, че имаме достатъчно експертиза и познания, за да решаваме ясни и конкретни проблеми, а не да се упражняваме по различни теми и различни материи, нещо, което наблюдаваме, между другото, от различни политически формации през последната година и половина. Резултатът е ясен в българското общество, ясен е в икономиката, ясен е по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост и всичко онова, което рефлектира в хладилника или в резервоара на автомобила, или в сметките за ток. Накрая, уважавам правото Ви и желанието Ви за честни избори и не го оспорвам. Напротив, убедена съм, че независимо от начина и от крайните идеологически различия, които имаме в тази зала, всички искаме да имаме честни избори. Смятам, че може заедно да се да се обединим около технология на изборите, която да гарантира на всички български граждани възможността да гласуват и едновременно с това да гарантират честност и прозрачност на изборите – първо, чрез нашите представители в секционните избирателни комисии, чиято функция е

това зависи от нашата обща воля. В никакъв случай не е въпрос на технология. Гражданите трябва да има за кого да гласуват. Технологията не е толкова важна в случая. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Кирова. За лично обяснение думата има госпожа Константинова. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Госпожо Кирова, много Ви благодаря, че отправихте цялото си изказване към мен, за да имам възможността да прецизирам всички отговори, които очевидно не са Ви ясни. Госпожо Кирова, обществените съвети са, за да пазят обществения интерес, а не партийния. Чета Ви Изборния кодекс: „чл. 55, ал. 1 – Към Централна избирателна комисия се създава Обществен съвет от представители на българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в изборите за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност на изборите. Общественият съвет подпомага дейността на Комисията. Чл. 2 – Съставът, функциите и организацията на работата на Обществения съвет се определят с правила, приети от Съвета и одобрени от ЦИК.“ Правилата са публикувани на страницата. Сега

няма никаква блокада, абсолютно 100% от организациите, които имат опит и които са наблюдатели, могат да бъдат част от този обществен съвет. кое не Ви е ясно? Кои критерии, кои правила не са точни, не са ясни и по някакъв начин създават по този начин нещата, че изведнъж този съвет е лош? Ако това правило на абсолютна демократичност, на абсолютно широк критерий, по който всеки може да попадне вътре и да контролира ЦИК – сменете ги. Не махайте целия Обществен съвет. Няма никаква логика в това упражнение. Нека да припомня, че абсолютно същото направихте и с Обществения съвет на Фонда за лечение на деца през 2016 г., защото не Ви беше особено удобен и знаем това как завърши. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Константинова. Не може лично обяснение на лично обяснение. По начина на водене на лично обяснение, аз не водих.

това, че някой се нарича Обществен съвет не означава, че защитава обществен интерес, защото мога да кръстя ЕТ то си космическа станция, но тя да е ООД. Така че беше абсолютно ненужно и можехте да прекъснете госпожа Константинова, като започна да цитира Изборния кодекс и да го чете. Всички тук сме го чели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН

Благодаря, господин Председател. Изказването ми ще бъде по три теми, които са в рамките на обсъжданите разпоредби. Едната тема е за закриването на район „Чужбина“, другата тема е за закриването на Обществения съвет и третата тема е за фактическото ликвидиране на машинното гласуване. Всичко е в резултат на предложенията на колегите от ГЕРБ. Колеги, ние започнахме дебата по Изборния кодекс с две твърдения. Всъщност това бяха твърденията на вносителите – колегите от БСП. Първо, да се даде право на повече избор на гласоподавателите, да се дадат повече възможности на гласоподавателите и съответно като последица от това да повишим доверието в изборния процес. С всяко едно от тези предложения, които сега ще коментирам, се постига обратният ефект, ограничава се правото на гласоподавателите и се уронва доверието в изборния процес. процес. Започвам с район „Чужбина“. Първо, това е предложение, което е принципно, и то излиза извън обхвата на законопроектите, които бяха приети на първо четене, и на практика не е дебатирано. Не е допустимо по такъв принципен въпрос ние на тъмно между първо и второ четене бързо да зачеркваме район „Чужбина“ без дебат, пак казвам.

Тук ще се ползвам от неговия пример и ще направя същото. Оформянето, образуването на район „Чужбина“ беше дебат, обект на многогодишен дебат. Това е трайно многогодишно настояване на нашите съграждани, които живеят в чужбина по една или друга причина. Защо е важно за тях да има район „Чужбина? Ще си позволя да го припомня. Защото това им дава право да упражнят своя преференциален вот, тоест да гласуват конкретно кой да ги представлява в българското Народно събрание, кой да е техният народен представител, така, както го имаме ние тук, когато гласуваме в България. Например, ако съм в командировка или поради някаква друга причина, инцидентно съм в чужбина и там трябва да гласувам, ами и в този случай искам да гласувам кой да е моят народен представител, да посоча конкретното лице, което искам да ме представлява в българския парламент. Защо да лишим нашите съграждани от чужбина или пък ние, ако трябва да сме там, от тази възможност. Това е предложение, което ограничава права, мисля, че стана безспорно от моите аргументи. Следваща тема за закриване на Обществения съвет. Аз от направилите предложението и от колегите, които го защитават, чух един аргумент, че той не изпълнявал своите функции. Колеги, тук ще подкрепя становището на колегите от „Продължаваме Промяната“. Изключително притеснителен е подходът, че колегите от ГЕРБ решиха, че Общественият съвет не изпълнява своите функции, след като Общественият съвет излезе със становище, което е обратно на тяхното виждане за това как трябва да бъде организиран изборният процес. Тогава, когато заглушаваш Тогава, когато заглушаваш гласа на гражданите, на гражданския сектор, когато има становище, противно на твоето, това е белег на един друг

отпадането на чл. 1 – това е, меко казано, неуместно. Ако колегите от ГЕРБ имат притеснение за това как функционира Общественият съвет, дали той изпълнява своите функции, какъв му е съставът, по какви правила работи – да попитам попитам техните представители в ЦИК колко пъти поставиха този въпрос, какви мерки взеха, защото съгласно Изборния кодекс съставът и правилата за работа на Обществения съвет се определят с решение на ЦИК. Това, че ЦИК

Ние уточнихме преди това, че разделяме темите – по всяка една имате право на изказване, заради репликите, госпожо Йорданова. НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА: Благодаря, господин Председател. Приключвам по тази тема и за следващите теми ще взема отново становище. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Понеже лишихте госпожа Йорданова да се изкаже, аз ще й дам възможност за още три минути, затова вземам реплика. Разбира се, звучи прекрасно район „Чужбина“, звучи страхотно, само че стана дълъг и тежък дебат в Правната комисия и не е вярно, че не е имало дебат за район „Чужбина“. не е въпросът дали да го има, а въпросът е как? Технологията, методиката, колко, откъде, от кои райони ще отнемете мандатите, колко ще са те, защото по-късно в Комисията имахме едно предложение, че мандатите се определят по данни на ГРАО, а не на статистиката. Вие тогава възразихте и казахте, че традиция, стара практика е да са данни от преброяването. Знаете ли колко български граждани, които живеят в чужбина са се преброили в последното преброяване? Каква информация има има НСИ по този въпрос? Знаете ли колко българи са в чужбина и къде живеят? Имате ли информация за това? Изтъкнаха се аргументи, че броят на мандатите в район „Чужбина“ ще ги определим на база на последните три вида избори или на последните избори. Това противоречи на този текст, че мандатите се определят на основание информация от НСИ, тоест тук за район „Чужбина“ предлагате да нарушим Закона или имате друг механизъм да ги определим. Аз затова предлагам ГРАО, защото ГРАО, ако има връзка с МВР, в момента разбрах, че няма, доста по-лесно ще изчисли приблизителния приблизителния брой на българските граждани извън страната, които имат право да гласуват. Аз твърдя, че са два милиона, има ги толкова. Това са поне 80 мандата. Район „Чужбина“ ще е 80 мандата. Ние вземаме половината от тези гласове, знаете ли? Тоест Вие давате 20 депутата на ДПС в повече. В кръга на шегата казвам това. Няма методика и механизъм, докато нямаме ясна информация колко българи живеят извън страната и къде. Тоест едва когато имаме тази методика и тази информация, ще определим колко мандата да сложим в район „Чужбина“. по-младите сигурно не знаят, но имаше такива опити преди години. Реши се гласовете от чужбина да бъдат в район Добрич. Знаете резултата, така че проблемът е как? Проблемът е как? Благодаря Ви, господин Хамид. Заповядайте за втора реплика и господин Иванов за трета. Надявам се, че репликите са към госпожа Йорданова, нали? Да не объркаме нещо. Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Йорданова, Вие много добре си спомняте на заседанието в Правната комисия как единственият аргумент за закриването на Обществения съвет, който получихме от вносителите,

изключително обидно отношение към Обществения съвет, което беше изразено тогава и което продължаваме да виждаме днес, си го обяснявам по този начин. Интересно ми е да чуя какво е Вашето мнение за това? Благодаря. Колега Куленски, няма нищо обидно в Комсомола. По-възрастните сме били задължително членове. Няма, както виждате. Заповядайте, господин

че всъщност в ЦИК в настоящия си състав преобладават членове, избрани основно с гласовете на колегите от ГЕРБ, ДПС и БСП. Атанасова.) Това е самата истина, госпожо Атанасова. Вие няма как да го отречете, това е самата истина. И всъщност, когато отправяме всички тези критики, че няма методология за това как ще бъде имплементиран район в чужбина, колко мандата ще се вземат, как се е формирал Общественият съвет към ЦИК, всички тези въпроси, колеги, трябва да ги зададем именно към ЦИК. ЦИК, която, повтарям, в настоящия си състав основно е избрана с гласове на ГЕРБ, на ДПС и на БСП. Защо всички тези възражения ги отправяте към нас „Продължаваме Промяната“ и към колегите от „Демократична България“? Ние от „Продължаваме Промяната“ дори нямаме представители в ЦИК, дори не сме участвали в избора на представители на ЦИК така че всички тези въпроси следва да бъдат отправени към ЦИК. Ако искаме да подобрим процеса на функциониране на изборния процес, то тогава правилният подход не е просто да кажем: „не, това не ни харесва“ и да го зачеркваме, както направихте Вие с предложението за закриване на ЦИК, за премахване на район „Чужбина“, а да намерим начин да накараме ЦИК да работи и да намерим подходящите решения. Защото Вие неведнъж казвахте, че искате да гарантирате правото на глас на всички български избиратели и то да има равна стойност като последици, но всъщност всичките Ви действия показват точно обратното. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Иванов. Благодаря Ви за това, че се вместихте във времето. Госпожо Йорданова, имате право на дуплика, заповядайте. НАДЕЖДА Първо на темата район „Чужбина“. Господин Хамид, аз казах, че нямаше дебат, защото нямаше дебат на първо четене. Ако това беше предложение, внесено както си е по реда и бяхме провели дебат на първо четене, всички тези съображения щяха да бъдат обсъдени и най-вероятно може би притесненията, въпросите щяха да бъдат съответно решени с предложения между първо и второ четене. Това опорочаване на процеса ни доведе до тази ситуация. И не, ние не се опитваме да дадем 20 депутати повече на ДПС. Моля Ви се, не слагайте думи в устата ми, или пък не правете внушение. Всички знаем, че общият брой на депутатите на всяка една парламентарна сила няма да бъде променен, просто ще бъде различен персоналният им състав. Тоест определени народни представители вместо да влязат от Разград, Русе или Търговище, вместо тях ще влезе друг от район „Чужбина“ и всички го съзнаваме това. Така че нека да не... (Реплики.) Говоря за персоналния състав, моля Ви, нека да не внушаваме неверни неща в нашите съграждани. Що се отнася до колегата Куленски и към колегата Иванов. Тук аз споделям Вашите притеснения. Тогава, когато закриеш един орган, когато запушиш гласа на гражданското общество, когато отнемеш гласа на различно мислещия, мислещия, това е знак, че се връщаш към едни отминали времена, към авторитарните режими. Защото, да, това е белег на авторитарните режими и този подход не може да не ни притеснява. И разбира се, аз благодаря на колегите от ГЕРБ, че се вслушаха в аргументите ни по време на Правната комисия и това предложение няма да го подкрепят. Призовавам и останалата част от залата да не го подкрепя. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Думата има господин Златанов. Господин Председател, колеги! Днес ние разискваме Изборния кодекс, който разглежда изборния процес. Изборният процес обхваща строго определени изборни процедури, подредени в хронологичен ред. Изборният процес е много важен инструмент по отношение на сключването на обществения договор. Общественият договор, за който говорят и пишат в трудовете си Джон Лок, Томас Хобс, Жан Жак Русо – общественият договор между управлявани и управляващи. Именно поради важността този обществен договор да не е опорочен е важно и изборният процес да бъде така така направен, щото да изключи всякакъв елемент на съмнение по отношение на неговото провеждане. Досега тук се дискутираха повече техническите страни на изборния процес – машини, машинното гласуване и така нататък, но е редно да се обърне внимание и на субективния фактор, на човешкия фактор. В този смисъл е изключително наложително да се внесе корекция в чл. 46, ал. 3 от Изборния кодекс, в който е казано, че Централната избирателна комисия има 15 членове, включващи председател, заместник председатели, секретар, които се назначават по предложение на политическите партии. Ето защо доктор Костадин Костадинов и група народни представители предложихме той да бъде допълнен със следното изречение: „След последните проведени избори за народни представители, като съставът на комисията отразява пропорционалното разпределение на политическите партии в Народното събрание и може да бъде съответно променян по време на мандата на комисията“, което дерогира и разпоредбите на чл. 51, където се говори към настоящия момент за един непрекъснат петгодишен мандат. Това положение превръща сегашните позиции, които изброих, в едни синекурни длъжности, защото тези членове на Централната избирателна комисия, сред които имаме председател, предложен предложен от политическа партия, която вече не е парламентарно представена, „Има такъв народ“, която на последните избори взема 3.83%, имаме и заместник-председател Росица Матева, представител на

Тези хора фактически представляват снимка на едно отминало положение, а общественият процес е динамичен. Самите ние тук се намираме в тази зала вследствие на четвърти поред, проведени предсрочни парламентарни избори. Ето защо е необходимо и моля да бъде подкрепена тази промяна, като същевременно да се измени и бройката на членовете на Централната С едно такова променяне на тази бройка ще постигнем обективно отражение на разпределението на вота на избирателя, на политическите сили в Народното събрание, и с това ще се спомогне за една прозрачност и непорочно сключване на обществения договор. Благодаря Ви, господин Златанов. Реплики към изказването на господин Златанов? Не виждам. Следващото изказване е на Божидар Божанов.

а именно на вълшебната флашка, както я наричат колегите от ГЕРБ. Искам само да обясня нещо, може би ще е малко техническо. Данните на флашката са гарантирани и запазени срещу подмяна чрез криптография по толкова сигурен начин, че никой не може да промени данните, които веднъж са записани на флашката. Никой не може да ги подпише повторно, защото картата, която секционната избирателна комисия има, е смарт карта. От нея не може да излезе информация за ключа, с който се подписва протоколът. Защо обяснявам това? Защото е много важно тази флашка да остане поне като контрола. Нашите избиратели, и не само нашите, както цитирах преди малко социологията, много от избирателите вярват, че доверието в изборния процес е функция и на машинното броене. нека тази флашка да остане като контрола, за да служи за това да сверим има ли разлика между човешкото преброяване и машинното преброяване. И още две неща. Преференциите са нещо, което затруднява доста секционни комисии. Нека преференциите бъдат и на флашката, а пък и на машинен протокол, за да улесним секционните комисии поне с това. Ако не вярвате, че машината ще преброи правилно гласовете по партии, нека да ги броят хората. Ние не сме съгласни и това не бяха дебатите на първо четене. Ставаше въпрос за възможности за гласуване, но ако така сте решили, поне нека с преференциите да улесним секционните комисии. И на последно място, но не по важност, на флашката може да бъде записвано нещо много важно, и това е журналът на събитията. Това е наше предложение между първо и второ четене. Там се записват всички събития на вкарване и изкарване на карта, което би се използвало за доказване, ако някой, в хипотеза на компрометирана секционна комисия, подписва избиратели от тяхно име и гласува от тяхно име. Когато това се прави с хартия, следа не остава, поради което е хубаво да има видеонаблюдение и видеозаписване, но когато става с машина, тази следа остава и тя може да остане на флашката. Затова нека да запазим тази омразна може би за Вас флашка, защото тя е допълнителна гаранция за честността на изборите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Има ли реплики към изказването на господин Божанов? Господин Иванов, искате реплика? Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги! Господин Божанов, вземам тази реплика, защото Вие сте напълно прав за едно, а именно че може би има хора, които се притесняват какво представлява флашката, какво е това животно, яде ли се, пие ли се, може ли да бъде манипулирана по някакъв начин. Някои от колегите целенасочено се възползваха от притесненията на българските граждани. граждани. Разбира се, не може да изискваме от всички да са достатъчно технически грамотни, за да знаят дали може да бъде манипулирана флашката или не. Това създаде един мит, че, видиш ли, с тази флаш памет, която се ползва при машинно гласуване, може да бъде изкривен вотът на българските избиратели и могат да бъдат манипулирани данните. Вие сега излъчихте твърдение, че всъщност това не е възможно. Аз ще Ви помоля да отговорите на две неща. Първо, категорично да се каже: мит ли е това, че флашките могат да бъдат манипулирани и чрез тях може да бъде изкривяван вотът на българския избирател? И второ, на база на какви познания, каква е Вашата компетентност, за да може с ясното съзнание и категорично да заявите дали

казахте, че преференциите затрудняват секционните избирателни комисии. Факт е, но преференциите в много по-голяма степен затрудняват избирателите. Когато бяха въведени, бяха получени тези резултати, за които по-рано говори господин Кирил Петков. Огромни проценти, голям брой недействителни бюлетини – това беше първият път, когато се гласуваше с преференции. Да минем и за флашките и доверието в тези флашки и в тези машини. Дали е мит, господин Божанов, че в редица държави тези машини са изоставени точно заради нарушено доверие и за съмнение за манипулации в тези машини? Мит ли е, че последният щат, който гласуваше с такива машини – Луизиана, сенатската комисия, която разследва съмнения за манипулации с такива машини, излезе със становище, че доверието в тези машини е нарушено, и препоръчва на щата тези машини вече да излязат от употреба? Така че мит ли е, господин Божанов, че с такива машини никъде в Европа не се гласува?

Първо, към господин Иванов. Да, мит е, че данните на флашката могат да се манипулират. Криптографията, която, между другото, използваме, за да гарантираме сигурността на комуникацията си за електронно банкиране, е същата, която се използва, за да се гарантира, че данните на флашката не са манипулирани. За съжаление, всъщност това недоверие, за което говорим, то отчасти, естествено, в по-голямата си част е провокирано от партиите, които по някаква причина не искат машини и нагнетяват това недоверие допълнително. Социологията, която споменах преди малко, показва това – партии, чиито лидери или говорители говорят срещу машините, имат по-ниско доверие. Останалите, между другото, между които е и БСП, избирателите на БСП имат доста високо доверие в машините според тези данни и затова се притеснявам, че това тяхно решение да не ги подкрепят ще им изиграе лоша шега. Що се отнася до въпросите на господин Хамид, първо, мит е, че никъде в Европа не се гласува – знаете за Брюксел, тоест Белгия, няма нужда да Ви го казвам. Относно Луизиана, защото вчера го споменавахте и реших да си направя труда да прочета, както винаги правя. Докладът действително казва, че старите машини от 2005 г. вече толкова са дефектирали, защото са стари и трябва да бъдат сменени. Те ще бъдат сменени с други машини – да, с тези, които Вие предлагате, но в същия доклад се казва, че в Съединените щати все пак 7,5% от машините са такива с тъчскрийн 7,5. Пет и нещо са без контролна разписка и 2,5 са с контролна разписка. Това също е много важно. Това също е много важно! Така че, когато казваме такива твърдения – дали нещо е мит или не, е много важно да влезем в детайла каква е например причината за подмяна на машините в Луизиана, че нямат хартиена следа, нашите имат, и че са толкова стари, че вече нямат части да ги ремонтират. Благодаря Благодаря Ви, господин Божанов. Аз пак от задължението, което ми вменява Правилникът, искам да Ви кажа, че въпросният доклад за щата Луизиана е пред мен. В момента го чета. За съжаление, го имам само на английски. Това внушение, което направихте, не е вярно и съм длъжен да го кажа. Машините, щатският доклад препоръчва да се мине към машините, които сканират, а не към тези, които сканират, които има хартия при тях след гласуването или преди гласуването. Но това го правя само в интерес на това от тази трибуна да се говорят точни неща. Иначе, ако искате, може де го четем тук от трибуната и народните представители да видят за какво става въпрос. Благодаря Ви. ХАМИД ХАМИД (ДПС, от

Добре казахте на господин Божанов, в интерес на истината господин Божанов каза точно това, което казвате – те препоръчват машините, които ДПС предлага. Обаче това, което пропускате, не знам дали го правите съзнателно или не,

не казвате, господин Председател, че всички тези машини там са принтери. Тоест те служат само за набиране на бюлетина, бюлетината после се носи и се брои в преброителни центрове пак със сканиращи машини. Благодаря.

на процедура лично обяснение не може. По начина на водене ли искате? Да, заповядайте. БОЖИДАР БОЖАНОВ (ДБ): Да, включително с предложение да разпратим на народните представители и този доклад, който Вие цитирате, и ако не е същият, който аз съм чел, да изпратим него, защото там ще стане ясно, че това, което каза господин Хамид, не е точно така. Тези 7,5% са машини, които са с тъчскрийн и записват резултата така. Има друг процент машини, и той е по-голям, които се използват за разпечатване на бюлетини. Така че нека тези доклади всъщност всички да се запознаят с тях и това е моето процедурно

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, аз няма да кажа, че е редно, когато колегите правят някакъв паралел с други системи и машини и къде как се гласува, не трябва

като се позовавате на Правилника. Аз ще Ви помоля да цитирате конкретната разпоредба от Правилника, която Ви дава основание да се намесвате по същество в дебата от позицията, която заемате, защото аз като

когато съм искал да участвам в дебата, съм слизал долу, както повелява Правилникът, и след това не съм имал право да водя заседанието до приключване на дебатите. Така че, моля Ви да посочите дали има конкретна разпоредба, на която се позовавате, и ако няма такава, когато се включвате в дебатите, което е Ваше право, разбира се, просто да отстъпите мястото на водещия заседанието и да спазите Правилника, и да не водите заседанието повече след това. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Ако ми дадете мъничко време, докато се изказвате, ще Ви цитирам текста, за да не губим времето на събранието, но ще Ви го цитирам точно.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Правя това изказване, за да обърна Вашето внимание към една декларация на българските училища и неправителствени организации в чужбина. Декларация, която би следвало всички Вие да сте получили като техни народни представители. Декларация от хора, които са се посветили на една кауза, а именно да съхранят българския език и култура зад граница, хора, които имат широк и задълбочен поглед върху българските общности по света. Ще го направя въпреки заявката на госпожа Атанасова, че ще оттегли своите предложения. Аз разбирам, колеги, че понякога се случва да правим необмислени предложения, които след това се налага да искаме да оттеглим. Случва се. В ранните часове на деня или, иначе казано, посред нощ се случва по-често. Представителите на българските училища и неправителствени организации в чужбина заявяват, че промените в Изборния кодекс, които гледаме днес, ограничават правата им, като затрудняват много от техните семейства, както и техните пълнолетни възпитаници да упражнят правото си на глас. Подобна ограничителна политика влиза в разрез с многогодишния им всеотдаен труд за запазване на българското самосъзнание зад граница. След много усилия от страна на активни български граждани, учители и родители, страната ни започва да провежда образователна политика извън страната ни и извън нашите исторически диаспори още през 2009 г. Оттогава българските училища в чужбина стават лавинообразни по брой, по влияние и по успехи. Това е пример за несъстоятелността на псевдоаргумента, че българите, живеещи извън граница, не искат да бъдат българи и не искат да изучават български език. За съжаление, десетки години бездействие са довели до това положение и сега ще са необходими още десетки години за връщането на нашите сънародници в национална орбита. Но началото е поставено, положителната тенденция – налице, и резултатите са осезаеми. Неслучайно българското Министерство на образованието ги изтъква официално и се гордее с тях. Наред с тези училища, съществуват и много неправителствени организации, които работят за съхранението на българската самоличност със своите културни дейности.

Искам да го вземем под внимание, тъй като тази декларация е обиколила 10 страни и е подписана от над 40 организации въпреки краткия срок, който те са имали, за да реагират на Вашите предложения. По тези причини, а именно българските училища в чужбина и всички други български организации реално са тези, които спомагат повече българи да гласуват в чужбина. Връщането на ограничителни условия, каквито са увеличаването на броя регистрирани за откриване на секция от 40 на 100 за гласуване всъщност прекъсват тази положителна динамика и зачеркват със замах многогодишни усилия, които са положени, за да се избегне асимилацията на следващото поколение български граждани и в полза на устойчивата връзка на диаспората ни с държавата. Само чрез такава динамика България може да се надява на осезаемо влияние в света – както икономическо, така и политическо, но и на реализиране на огромен потенциал в интерес на българското общество. Последните подготвени промени на Изборния кодекс, които са напът да се гласуват днес в пленарната зала, са ясен знак, че всичко, което бе постигнато до този момент за интегрирането на българските общности зад граница, е на път да се зачеркне чрез създаване на законови пречки. Нашите сънародници в чужбина казват да на МИР „Чужбина“, като право на почти 2 милиона българи да имат свои представители, които да защитават техните проблеми и виждания. Те казват да на машинното гласуване, като постепенно се добавя и електронно дистанционно гласуване, което да дава възможност на повече наши сънародници да гласуват. Казват да на видеонаблюдението при преброяването на резултатите от изборите, като предпоставка за избягване на задкулисието. Казват да на Обществения съвет на ЦИК, като гарант за участие на гражданите в изборния процес. Ние вече на заявки от госпожа Атанасова, която я няма в момента в залата, не вярваме особено, но се надяваме тази да бъде спазена и Вие в действителност да гласувате против Вашите недообмислени предложения. За съжаление, вече чухме обаче заявки от други парламентарни групи, които ще подкрепят тези Ваши предложения. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз не мислех да вземам думата, обаче понеже едни и същи неща се говорят и започна вече наистина да става тягостно. Тази пропаганда – всичко хубаво, обаче като е казано, че ще си оттеглим предложението – ще си оттеглим предложението, ще подкрепим район „Чужбина“. Само че, знаете ли, госпожо Заркин, какво е необмислено? Да вкараш в Избирателния кодекс район „Чужбина“, без да го дефинираш, без да измислиш с каква технология ще работи този район „Чужбина“ и всъщност да не знаеш точно какъв ще е броят мандати, които ще…

от място. Когато си говорим за необмисленост, необмислено е именно да се създаде район „Чужбина“, без да е ясно как работи – това е необмислено. Второ, ще направя обосновано предположение, че район „Чужбина“ беше създаден от политически партии и с намерения, презират вота на българските граждани, живеещи в България, защото просто тези граждани не гласуват по определен начин, затова тръгнаха да създават район „Чужбина“ просто защото смятат българите, живеещи в България, за недостойни и непълноценни, тъй като не гласуват за тях. Именно затова се направи. Няма да си го кажат, няма да си го признаят, но го мислят и го говорят непрекъснато помежду си. Българските граждани, живеещи в чужбина, са имали винаги право на глас и българската държава е осигурявала възможност хората в чужбина, българите в чужбина да гласуват. Разбира се, този процес може да се подобрява. Ние казахме, че броят подписи ще остане такъв, какъвто е в момента, след като има такава обществена потребност. Но в крайна сметка, трябва да си кажем и друго, че по никакъв начин не бихме могли да позволяваме да се пренебрегва, да се неглижира и да се смята за непълноценен вотът на българските граждани, живеещи в България. трябва много ясно да се прецени, когато ще се дефинират ясно параметрите на район „Чужбина“, дали всъщност

Добре, благодаря Ви. Има ли втора реплика? Да, заповядайте, господин Божанов. Госпожо Заркин, ако има критика към изказването, тя е, че би било редно още по-ясно да кажете и на господин Митов включително, че нито един народен представител тук, нито една партия не презира българските граждани.

Благодаря. Към госпожа Заркин. Ако може да обясни на господин Митов, че българските граждани са български граждани, независимо къде живеят и че, господин Митов, този въпрос нямаше да е въобще толкова належащ, ако Вие не бяхте изгонили една много голяма група български граждани през последните 12 години в чужбина. Другото, което е, че когато се приеме, че трябва да има мандатен район „Чужбина“, как точно да се определи тежестта на мандатите, зависи от това колко български граждани са в чужбина, за да бъдат и те пропорционално представени. Защото в момента това, което се прави, е, че вотът на българските граждани от чужбина се взема и се разпределя по мандати в страната. По този начин всъщност в много райони вотът на гражданите бива подменен, защото идват едни гласове от чужбина и се избират хора от партии, които не са получили мнозинството на гласовете от хората в съответния район.

Дуплика имате, госпожо Заркин, заповядайте. Господин Митов, аз изразих становището на едни наши сънародници, които живеят извън границата на страната ни, но се борят не само те да запазят своят език и култура, но да помогнат и на другите свои сънародници да направят същото, след като по определени обстоятелства се е наложило да търсят своето препитание извън нашата страна. Според мен трябва наистина да се съсредоточим върху това как да бъде уреден район „Чужбина“, което според мен е задължение на Централната а не трябва да се прави с Избирателния кодекс. И ние може да направим предположение, че Вие искате да ограничите правата на нашите сънародници извън страната, защото те не гласуват за Вас. Благодаря Ви. Господин Митов се е засегнал и иска лично обяснение. Заповядайте, господин Митов. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Василев, понеже ме споменахте поименно и решихте, че аз съм изгонил някакви български граждани. Първо, по никакъв начин не сме изгонили никого, напротив, през цялото време сме се старали да връщаме български граждани

след което видяхме, че ГЕРБ опропастиха тази възможност и по Вашето управление над 300 хиляди български граждани напуснаха страната и отидоха да живеят в Европейския съюз постоянно. Вие може да не сте ги изгонили, просто сте вдигнали неравенството между бедните и богатите, така че в момента сме между Кот д'Ивоар и Малайзия по неравенство, най-голямото в Европейския съюз. Направихте така, че да рекетирате и да грабите от фирмите, направихте така, че всички обществени поръчки да отиват само при определени фирми, които са близки до ГЕРБ, направихте така, че ако някой не е Ваш член, да бъде тотално смачкан, направихте така, че всеки в администрацията да трябва да козирува на ГЕРБ или да си загуби мястото. И ако на това не му казвате изгонване на гражданите от страната, може да пробвате и с по-крути мерки. Днес говорихме за Гладомора на Сталин – това е друг начин да ги изгоните, надявам се, че чак дотам няма да стигнем. Други процедури? Ако няма, да преминем към следващото изказване. Господин Бачийски искаше изказване – не го виждам, ако дойде, ще му дадем тази възможност.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

Досега бяха изказани становища от нашата парламентарна група, касателно четирите предложения, които ние направихме между първо и второ гласуване на Законопроекта за промени в Изборния кодекс. Гледам, че се движим експедитивно, гледам, че се движим бързо по Законопроекта. Да Ви кажа, като гледам колко е часът в петък вечер, наистина у мен се породи едно съмнение, че явно пакетът от закони, пакетът от законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, които така ни се обясняваше последните няколко дни, че трябва много скоростно да бъдат приети, се оказва, че явно не са толкова важни, а по-важен е Изборният кодекс за мнозинството в тази зала. И сега виждам, че повечето от партиите са изправени пред дилема. От една страна, едните искат да бъдат приети законите от пакета за Плана за възстановяване и устойчивост по-бързо, от друга страна, явно, че ако се бави приемането на Изборния кодекс – дали с процедури, дали с десетки изказвания, дали с други хватки от дневния ред, евентуално искане за оставка на някой заместник-председател или заместник-председатели на Народното събрание, то тогава имаме колизия между интересите на голяма част от парламентарно представените групи. И на мен ми е чудно тази тактика как ще сработи и докъде ще сработи, а именно дали в следващите няколко дни и седмици Народното събрание ще приеме Изборния кодекс, или пък законопроектите, по които се очаква ние да получим доста сериозни суми от Европа, поне така са ни обещани, очакваме да го видим, но в крайна сметка, ако гледаме специално днешния дневен ред, държа да кажа следното. И на първо гласуване, и в заседанията на Правната комисия, визирайки очевидното връщане на хартиената бюлетина, за което си има мнозинство 127 гласа, без Явор Божанков – добре, нека да бъде върната хартиената бюлетина. Но досега при обсъжданията и гласуванията – и в Комисията, и в пленарната зала, дами и господа народни представители, аз не чух отговор на следния въпрос. На следващите избори, които евентуално ще бъдат на 26 март, ако ни разпуснат на 26 януари, не чух отговор на въпроса: какво правим с тези около 100 или 120 хиляди недействителни бюлетини, които ще се появят, виждайки статистика от предходните избори, когато се е гласувало с хартия? Не чух отговор на този въпрос. Искаме да върнем хартиената бюлетина – да, има едно предложение на „Движението за права и свободи“, което е за скенер, което да елиминира недействителните бюлетини. Питам встрани от това, тъй като явно до 26 март тази иновация може би няма да бъде въведена и приета: може ли някой от вносителите на тези промени в Изборния кодекс да излезе и да обясни какво правим с тези между 100 и 120 хиляди недействителни бюлетини, които ще видим на следващите предсрочни парламентарни избори на 26 март? Какво правим с тях? Ако приемем, че, видно от статистиката, около 10 000 гласа са един народен представител за партиите, които намерихме място в парламента, ако имаме 100 000 недействителни бюлетини, което ще бъде истина, това означава около 10 депутатски места. Ако някой ми даде обективен отговор, тогава може би ще преразгледам позицията за връщането на хартиената бюлетина, но отсега да Ви кажа, че няма адекватен отговор, така, както не е имало адекватен отговор и на същия брой недействителни бюлетини на предходните избори, когато се гласува с хартия. И за пореден път оттук ще кажа, че на 26 март, странно съвпадение, 2017 г., които бяха последните парламентарни избори, на които не се гласуваше само машинно,

Как става това, уважаеми дами и господа народни представители?! Не, става с, как да го кажа, изборни машинации. Именно заради това ние сме против връщането на хартиената бюлетина, защото сме се опарили, не заради друго. Не защото не искаме да дадем на хората възможност да гласуват хартиено. Не защото не искаме да им дадем възможност не с 40, а със 100 заявления да се открива изборна секция в чужбина. Ние просто не искаме да бъдем потърпевши от евентуални бъдещи изборни машинации. Именно заради това имаме принципна позиция, която поддържаме. Встрани от това сме направили няколко предложения. Надявам се да ги разгледате и да ги обмислите и съответно те да бъдат приети само с една-единствена цел, и с това приключвам – да се осигури прозрачност на изборния процес. Прозрачност и публичност. Благодаря Ви.

Няма да получите, защото вече се намираме на второ гласуване на този Законопроект и не сме чули нито един аргумент в тази посока. Нито един! И всъщност не съм съгласен с Вас за това, че предложенията на ДПС решават въпроса с недействителните бюлетини, защото това не е вярно. Само част от проблема би се решил потенциално при преброяването на бюлетините. Но има десетки случаи на хора, които при попълването на хартиената бюлетина излизат може би с мъничко от поленцето, в което трябва да сложат тикчето със своя глас, и в много от случаите тези бюлетини биват обявявани за невалидни. Това предложението на ДПС не обхваща. Така че нека не подценяваме и този момент. Той не е никак малък. Защото множеството от избирателите са на възраст, която не им позволява да бъдат максимално точни. Има хора със заболявания, които също имат проблеми с това да поставят тикчето перфектно в съответното поле и колкото и нелепо да звучи, да, колеги, множество от тези бюлетини биват обявявани за недействителни. Рискът от това да имаме изключително голям брой невалидни бюлетини на следващите избори е огромен. И тези бюлетини по мое мнение няма да бъдат 80, 100 или 120 000. Те ще бъдат далеч повече. Особено на местните избори, които предстоят догодина. И Вие сте напълно прав, господин Петров, че вносителите на това предложение по никакъв начин не са го аргументирали. Не дават абсолютно никакви аргументи как, ако се въведе и се приеме тяхното предложение, всъщност ще решат този проблем. И този проблем не касае не касае само самата хартиена бюлетина, но касае хартиения протокол, който се съставя. Другият огромен проблеми при хартиеното гласуване – ние от „Продължаваме Промяната“ също искаме всички български граждани да имат възможност да гласуват, но… Приключвам, господин Председател, две секунди само, ако позволите. Но всъщност трябва да бъде премерен рискът. Къде е по-голям рискът, колеги? Къде? Затова ние призовавахме, дайте ни едни доказателства, едно социологическо проучване колко български избиратели не са гласували заради машините. Нямаме нито едно такова, за да за да направим съпоставка – колко от българските избиратели действително са отблъснати поради страх от машините, ако има такива изобщо. да съпоставим този брой с броя на недействителните бюлетини от последните гласувания само с хартия, които, пак напомням, са, при парламентарни избори 169 000, колеги, и 468 000 при местни избори – 468 000 недействителни гласа. Това е огромна цифра. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Какво решихте, господа? Господин Ананиев, заповядайте. Искате да отстъпите на Радомир Чолаков. Заповядайте, господин Чолаков. След това Настимир Ананиев. Господин Петров, с цялото ми уважение към Вас, Вие бяхте на 18-часовото заседание, в по-голямата му част – знаете всички аргументи бяха казани там. Знаете и нашата позиция. Ще се опитам да Ви го кажа съвсем човешки и се надявам да го разберете. Ние сме дали обещание на нашите избиратели, че ще върнем хартиената бюлетина. Разбирате ли? Ние сме дали дума. Аз лично съм дал дума на стотици избиратели, които изрично са ме помолили да направим всичко възможно за връщане на хартиената бюлетина, и нямам право да отстъпя от дадената дума. Това се отнася и за моите колеги. В миналото Народно събрание колегите от „Продължаваме Промяната“ направиха всичко възможно това да бъде саботирано и блокирано. На изборите българските граждани в своето мнозинство гласуваха за партии, които желаят да бъде върната хартиената бюлетина. И това е доказателството. Математическото доказателство. В нощта на изборите ръководството на „Продължаваме Промяната“ на първия си импровизиран брифинг каза две неща. Едното е – ние ще бъдем конструктивна опозиция. И второто беше – няма да позволим връщането на хартиената бюлетина. Ние пък казваме – хартиената бюлетина ще бъде върната. Можем да стоим тук колкото си искате време – дни, часове, седмици. Има ли някакъв смисъл? Има ли смисъл?! Вие сте съвършено прав, ние в момента губим ценно парламентарно време, в което можеше да приемем законите. Знаете, че в Правната комисия има конструктивен дух, и ние ще ги приемем всички закони по Плана за възстановяване и устойчивост. Тук става дума за едно упорство, което аз наистина повече не го разбирам. Малцинството иска да надделее над мнозинството български граждани, на които ние сме обещали, че ще им върнем бюлетината. Какво толкова има, колеги, за неразбиране.

Малко съм потресен след втората реплика, която ми обясни, че всяко малцинство трябва да си ходи, защото имало мнозинство. Не знам, самата идея за демокрация въобще, това е ГЕРБ – както и да е. Това, което Вие казахте, сте много прав,

Те са сериозен проблем и ние ще го видим как ще се завърне бурно на следващите избори, защото, да, партиите на статуквото са свикнали и боравят много добре с хартия. Това са ГЕРБ, ДПС и БСП, разбира се. Също така голям проблем е освен недействителните бюлетини, всъщност как се отразява вотът на гражданите, които броят. Защото хартията ще бъде броена, след това някой ще записва в протокола, имаме човешки фактор на две нива. Ако имаме грешка, тя се мултиплицира. За съжаление, аз съм сигурен, че този законопроект, който виждаме, че има мнозинство и сигурно ще бъде приет, но той ще удари демокрацията, защото, макар че аз не съм съгласен с възгледите на ВЪЗРАЖДАНЕ – Вие представлявате избиратели, които са решили да влезете в парламента. Аз не искам ГЕРБ, ДПС и БСП да решават кой ще влиза в парламента. Нека да го решат българските избиратели. Но те искат те да решават, това е проблемът. Не е проблем машинното гласуване, проблемът е броенето, след това писането на протоколите, след това лудницата по залите тип „Арена Армеец“, в които хората вече след 18 часа просто искат да им се махне от главата, разписват едни протоколи, коригирани 20 пъти с едно нагласяне на числа.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! На първо място, господин Иванов, аз казвам, че това, което им е обяснено на теория до момента, предложението може би на „Движение за права и свободи“ за този скенер би решило проблема с недействителните бюлетини. Разбира се, трябва да се произнесат експертите. За съжаление, експертите не се произнесоха как ще допринесат за прозрачност и обективност на изборния процес и връщането на хартиената бюлетина, и комбинирано гласуване, и съставянето на тези комбинирани изборни протоколи, които доведоха до това, за което говори и Настимир Ананиев, което според мен със сигурност ще се случи и на следващите местни избори, когато на някои места хората ще гласуват четири За колко време ще се състави такъв комбиниран общ изборен протокол и за колко време ще бъде отчетен в РИК след това, не искам да мисля, за да не плаша хората, които евентуално биха били членове и ръководство на бъдещите секционни изборни комисии. Със сигурност дни – ако питате мене. На следващо място, засегнахте една много важна тема – проблемите не са само с хартиените бюлетини. Проблемът е и със съставянето и така наречените грешки при съставянето на секционния изборен протокол, който се отчита в РИК. Защото там отчитането, което е проблем в много голяма част от секциите, няма какво да се лъжем, въпреки всичките обучения от страна на ЦИК, е изключително голям проблем и води до промяна, първична промяна на изборния резултат – там се случва тя. И това, което позитивно бяха довели машините, че те изпринтираха протокола, хората просто го преписаха, не им се налагаше да правят тези трудни сметки. Защото те смятат, в ущърб на някои партии. И това нещо поне беше игнорирано и се очакваше, и се предполага, че отчитането на гласовете, поне в съставянето на секционните изборни протоколи, беше по-обективно. На следващо място, господин Чолаков, наистина казахте, че сте поели обещание към Вашите избиратели на заседанието на Правната комисия, така е наистина, за мен просто възникна въпросът и ме подсетиха няколко колеги – като сте дали такова обещание, защо не внесохте такъв законопроект в Четиридесет и осмото народно събрание, а работата свърши БСП. И те, разбира се, по стар обичай и по неписана прокоба, да Ви подсетя за тази прокоба – тези, които променят Изборния кодекс, на следващите избори те губят и те поемат негативите. Това е неписана българска прокоба на изборния процес. И ще им го припомня на БСП, да го знаят просто като дойдат следващите предсрочни парламентарни избори на 26 март.

направи така, че да не се опитва някой да прави изборни машинации в секциите, където, разбира се, ВЪЗРАЖДАНЕ тогава нямаше членове на комисии. Смятам, че това наистина е една от причините, която помогна обективно да влезем в парламента. И разбира се, дано не сте прав и не искам да се потретвам, но ми се струва, че ако се върне този смесен вид на гласуване и проблемите, които ще възникнат при съставянето на този обширен секционен изборен протокол при местните избори специално, в големите градове, това, което споменахте за „Арена Армеец“ вече „Арена София“, за съжаление, ще го видим наново и тогава обаче не знам дали ще има парламент, който да поеме отговорност за това. Благодаря на всички.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги. Взимам повод и от прокобата, за която напомнихте – тя не се случи на ИТН веднага след промяната на Изборния кодекс, но се случи веднага след като те се прегърнаха с ГЕРБ. Вече 7 – 8 часа обсъждаме само три елемента от Изборния кодекс, но за съжаление, нито един от тези елементи не е елемент, за който колегите от БСП говореха както по време на действие на предишното правителство като идея, така и по време на действие на настоящия парламент. Нито Общественият съвет, нито изборен район „Чужбина“, нито дори броят заявления за откриване на изборни секции в чужбина беше елемент от това, което БСП казваше, че търси, а именно диверсификация и даване на възможност – да не казвам на възрастните хора, но на българските граждани да могат да гласуват и с бюлетина. Аз все още вярвам и многократно призовах БСП да се върне на на правилната страна на историята, но те упорито отказват. В този дебат колегите от БСП не взимат думата, не участват не за друго, а защото от законопроект на БСП сега ние разглеждаме Изборния кодекс, който на практика е на ГЕРБ. Основната защита на тези безумни правила и без никаква аргументация и без никакво желание да чуят аргументите на ВЪЗРАЖДАНЕ, на „Продължаваме Промяната“, на „Демократична България“ се води между тях и ГЕРБ. В тази връзка, защото многократно стана ясно, че желанието на българските граждани е водещото. Ние представляваме българските граждани. Аз се съмнявам, че желанието на по-голямата част от българските граждани е ние да върнем хартиената бюлетина и паралелно с това да обезсмислим машинното гласуване, за което господин Борисов е похарчил толкова много средства, когато е купувал машините. Позволете ми да прочета нещо, което смятат хората – това е мнението на хората относно това, което се случва в момента „Поредицата от предсрочни парламентарни избори, загуба на обществено доверие в държавните институции, както и задълбочаващата се конфронтация сред политическия елит правят бъдещето на страната ни все по-тревожно и несигурно. В този период на нестабилна политическа обстановка всяко решение трябва да бъде добре обмислено и подложено на широк вътрешен диалог и анализ сред членовете на партията, преди да бъде взето. Необходимо е БСП да бъде двигател на разума, да подхожда с мъдростта и опита на държавно отговорна политическа партия, каквато винаги е била. За съжаление, последните решения, взети неясно как и от кого, са в противовес на фундаменталните принципи за публичност, прозрачност и политика, основана на вътрешнопартийния диалог. Без решение на нито един от колективните органи на партията, както и в разрез с досегашната си линия на поведение по темата, парламентарната група на „БСП за България” внесе в Народното събрание искане за спорни промени в Изборния кодекс по отношение на метода на гласуване, както и предложи за председател на Четиридесет и осмото народно събрание личност от партията – олицетворение на модела на задкулисие и корупция. Тази липса на последователна политика гарантирано ще доведе до още по-голям срив на общественото доверие и до неизмерими щети върху облика на БСП. Нещо, което ние, младежите на Младежката организация на БСП в София, не можем да допуснем! Във времето на бързоразвиващите се технологии и иновации е недопустимо модерна лява партия, каквато ние искаме да бъде БСП, да препятства развитието на прогрес, улесняващ многократно изборния процес и хората, които го обезпечават. Машинното гласуване ограничи порочната практика за обявяване на голям брой от гласовете на българските граждани за недействителни, успя да възпрепятства до голяма степен купения и контролирания вот. Това е и теза, с която БСП излезе преди две години, когато се бореше за въвеждането на машинно гласуване и провеждане на честни избори. Парламентарната група на „БСП за България“ доброволно се отказа от спечелената наша партийна битка, с което даде възможността на политическите ни опоненти да ни атакуват като част от така нареченото статукво. Нещо, което никога не е било присъщо на БСП. Ние, от Младежкото обединение в БСП – София, заставаме твърдо против начина, по който спорните решения срещу машинното гласуване и предлагането на Вежди Рашидов за председател на Четиридесет и осмото народно събрание, точно от лидера на БСП, бяха взети. Даваме си сметка, че понякога обстоятелствата изискват бързи и държавнически решения, но разбираме и също така, че комуникацията и начинът на представяне в политиката могат да бъдат определящи. Затова смятаме, че въпроси от такова естество трябва да бъдат изяснявани вътре в партията и след това представяни на обществото. Не желаем върху партията ни да бъде сложен етикет, че се борим сами срещу собствените си решения и битки, с които сме се гордели в миналото. Ние, младежите в БСП – София, сме против нашата енергия да бъде използвана единствено по време на предизборни кампании, а нашите знания и идеи – рядко използвани или пренебрегвани. Поради това се обявяваме твърдо срещу връщането на хартиената бюлетина под каквато и да е форма, както и промените в Изборния кодекс. Заставаме твърдо срещу този начин на вземане на решения от такова значение.“ Уважаема госпожо Нинова, радвам се, че сте в зала – вслушайте се в гласа на младите хора в БСП, не ги прогонвайте от партията,

промените в Изборния кодекс, при тях просто беше с отложено действие – тази прокоба, и не за друго, а просто защото служебният министър, чиито действия против купуването на гласове ние подкрепяхме официално от ВЪЗРАЖДАНЕ, просто в първите два месеца се ориентираше в обстановката, докато навлезе в същността на работата си, за която ние можем да кажем към ноември 2021 г. само положителни отзиви. Само заради това считам, че не сте прав и те също пострадаха, както се вижда от

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Чувам тук колегите от първия ред, че им било интересно да си вържат изказването с БСП. Колеги, не се занимавайте с БСП! Господин Василев, защо БСП не се изказва? Докладвани са два параграфа. БСП е предложила две неща в Изборния кодекс – параваните, махането на тъмните стаички и въвеждането, даването на възможност на българските граждани да гласуват и с хартия. Темата с хартията е доста по-назад в Изборния кодекс. Това, че Вие не четете, и цял следобед се изказвате по всичко, което Ви дойде в главата, не значи, че БСП трябва да върви по Вашите глупости. Когато дойде времето за хартиената бюлетина, ние ще се изкажем. Когато беше темата за параваните, ние се изказахме. Два дена питате къде е Божанков и сега господин Костурков вика: „Пак ще започна с Божанков.“ Ще му кажа – господин Божанков е в Америка командировка. (Оживление.) Изпратен от парламентарната група за подготовка на бъдещи кадри. Така че не се чудете! Божанков не е наказан със санкция на ръководството, със санкция на групата е в командировка и повече тази тема мисля да я приключим. (Шум и

че това решение за въвеждане на хартиената бюлетина „Българската социалистическа партия“ го е взела на своите най-висши органи – Конгрес и Национален съвет. Не се притеснявайте за начина на вземане на решенията в нашата партия. Но ако вече мястото Ви в „Продължаваме Промяната“ е тясно, заповядайте при нас.

докладвани са два параграфа. Господин Дунчев сутринта разказва за Холандия, като е учил какво му се е случило. Разбрах на всички биографиите – всеки кога се е докоснал до хартиената бюлетина, ние сме предложили едно-единствено нещо. Всеки български гражданин да има възможност да гласува. Вие, естествено, с Вашите мисли само за кражби и разпродажби господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нека гражданите да гласуват, а работа на нас, политическите партии, е да опазим този вот. Затова всяка партия има представител в секционните комисии. Дай боже и Вашата някога да има представител във всяка избирателна комисия. Благодаря. Благодаря, господин Свиленски – Вашата пламенна реплика, мисля, че изкуши всеки да е на мястото на господин Божанков в Младежкото БСП.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 Репликата ми е към господин Василев. Господин Василев,